Lep dober dan, spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 15. seje Državnega zbora. Obveščam vas, da je obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje objavljeno na e-klopi.

Vrstni red postavljenih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora. Predsednik Vlade bo na podlagi 247. člena poslovnika najprej odgovoril na tri vprašanja poslank in poslanca opozicije ter na vprašanja poslanke vladajoče koalicije, ki so bila postavljena na 14. seji Državnega zbora, nato pa bo odgovoril še na tri vprašanja poslancev in poslanke opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije, postavljena na tej seji Državnega zbora. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo tri minute, predsednik Vlade, ministrice in ministri odgovorijo na vprašanje v največ petih minutah.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 Ob tem vas še posebej opozarjam, da je treba tak predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem.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 Hvala, predsednica. Kolegice in kolegi! Večkrat je že vodja naše poslanske skupine apelirala na vas in izpostavila problem ne odgovarjanja na pisna poslanska vprašanja poslank in poslancev. Večkrat ste že opozorili Vlado, naj se drži rokov, ampak tega enostavno ne počne. Problem pa je, ker ne gre samo za posamezna ministrstva, ampak tudi za vlado kot celoto. Namreč, po tisti famozni seji sveta stranke Gibanja Svobode sem 25. oktobra na predsednika Vlade oziroma na vlado kot celoto naslovil poslansko vprašanje, naj mi premier pošlje seznam janšistov, ki jih je potrebno zamenjati v policiji. Vi ste poslali, na moje začudenje, tudi to vprašanje naprej, se pravi, je bilo relevantno, to ste vi potrdili. Odgovor, gospa predsednica, sem prejel 14. decembra, to je več kot 30 dni. Se pravi, ne gre za to, da vas ne bi upoštevali posamezni ministri, ampak vlada kot celota ne upošteva ne vaših pozivov ne pozivov poslank in poslancev. In bi predlagal, da nekaj naredimo. Ko mi dobimo vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj, najprej so premierju, potem je drugi del, kjer se odgovarja na vprašanja, ko ministrov ni bilo, potem pa še ta redna, ki pridejo, in jaz predlagam, predsednica, ker dokler šola nekaj ne stane, se to ponavlja, da enostavno, če v 30. dneh poslanec ne dobi odgovora na svoje pisno poslansko vprašanje, morajo pa potem ministri na to vprašanje odgovarjati v živo preko ustnih poslanskih vprašanj. Enkrat, dvakrat se bo to zgodilo pa mislim, da bo red in bodo v roku 30 dni odgovarjali. In potem, ko so vprašanja premierju in pa tista za nazaj, uvrstite še vprašanja, ki niso bila pisno odgovorjena, prej pa poslanca vprašate, ali še vedno vztrajate na pisnem odgovoru ali pa želite, tudi če ste že prijavili dve poslanski vprašanji, kar je maksimum, kar lahko poslanec na sejo, da ministri še ustno odgovarjajo. Jaz razumem, da ima predsednik Vlade veliko dela z obračunavanjem s Tatjano Bobnar, z Boštjanom Lindavom in še kom. Jaz tudi povsem razumem, če fant pri 56. letih dobi mlado punco, da nima veliko časa, ampak vendarle gre za predsednika Vlade, vendarle gre za predsednika Vlade, svojo dolžnost mora opravljati. In vas prosim, predsednica, ker se to ponavlja, kljub vašim pozivom, kljub vašim prošnjam, da naredite tako, da enostavno, če ni pisnega odgovora, ustno odgovorijo na pisno vprašanje potem na naslednji seji. hvala lepa, kolega Mahnič. Bom rekla, bom šla kar po vrsti, dali ste sicer zanimiv predlog glede poslanskih vprašanj, vendar žal ni skladen s poslovnikom. Druga stvar je, izrekam vam opomin za žalitev, ki ste jo izrekli. / oglašanje iz dvorane/ Ja, res ste jo. Veste, včasih je dobro, če se človek malo pogleda v ogledalo in sam sebe najprej vpraša, kakšen je in kako on ravna skladno s svojimi, če če jih ima seveda, moralnimi in etičnimi normami. Tako da jaz mislim, gospod Mahnič, da bi bilo dobro, da vi najprej sebe malo spravite v red, preden boste začeli to izvajati na drugih poslankah in poslancih.

pravne, prestopate pa moralno in etično mejo. In verjemite mi, da ljudje to vidijo. Hvala lepa. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. Zdaj prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora najprej prehajamo na poslanska vprašanja predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu, postavljena na 14. seji Državnega zbora. Predsednik Vlade bo najprej odgovoril na vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z ukrepi zaradi povečanega števila nezakonitih migracij. Predsednik Vlade, imate besedo za odgovor, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Spoštovani poslanke in poslanci! Gre sicer za zelo kratko vprašanje o izjemno pomembni tematiki, verjamem, da bo kasneje razdelano, pa bom vseeno. Nezakonite migracije so problem celega sveta in eden najbolj perečih problemov Evropske unije. Na vsakem evropskem svetu se vsake tri mesece voditelji evropskih držav pogovarjamo o tej temi. In ne samo pogovarjamo, narejen je bil zgodovinski preboj pred šestimi meseci, ko se je ugotovilo, da nobena država, nobena evropska država, ne majhna, ne velika, ne tista, kjer se migranti dejansko potem tudi naselijo, ne tista, preko katere potujejo, ali tista, ki je na zunanji meji, ne more tega vprašanja reševati samostojno, ampak da lahko to vprašanje rešujemo edino in samo skupaj. In to vprašanje nelegalnih migracij zaposluje vse mediteranske države kot vstopne točke, ker so poti zelo jasne, na eni strani Iberijski polotok, na drugi strani morska pot do Italije oziroma še Malte včasih in na tretji strani balkanska pot. Edina ustrezna in učinkovita obramba pred nelegalnimi migracijami je skupno delovanje Evropske unije. Strategijo skupnega delovanja je najboljše popisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v svojem zadnjem pismu Evropskemu svetu pred tednom dni. V tem pismu zelo jasno govori o tem, da je treba delovati večplastno, na eni strani preko zunanje politike in razvojne politike z državami izvora, zato da se migrante zajame že na točki, preden zapustijo svojo državo, preden so prisiljeni, da se podajo na pot in pri tem uporabljajo sodelovanje s kriminalnimi združbami in tihotapce, preden zapadejo v njihovo mrežo, jih je treba zajeti, jih je treba tudi prilagoditi na evropske vrednote, evropsko kulturo in jim potem omogočiti legalno migracijo. Zakaj je ta korak tako enostaven, pa se ne izvaja? Zato ker je v letošnjem letu v Evropsko unijo vstopilo za 3 milijone 700 legalnih migrantov. To so tisti, ki pridejo popolnoma legalno, zakonito in iščejo in najdejo delo v Evropski uniji. 3 milijone 700. Ilegalnih ali nezakonitih migrantov je bilo 300 tisoč, manj kot desetina. Zato smo vsi v Evropski uniji prepričani, da se da ta problem z legalizacijo na izvoru in s tem, da iztrgamo te ljudi iz kriminalnih združb, edino na ta način učinkovito integrirati v delo naše družbe in v življenje v naši družbi. To ni pogruntavščina posameznih držav, niti je ne more sama izvajati, take politike, ampak nekaj, kar lahko počnemo samo skupaj, združeni v Evropi. Glede tega smo v Evropi povsem enotni. Podobno je sodelovanje s tranzicijskimi državami, med katerimi so države na Balkanu še toliko bolj pomembne, tako na eni strani Bolgarija na meji s Turčijo, na drugi strani Srbija in Bosna in Hercegovina. in ravno prejšnji teden je bil narejen prav v komunikaciji s tranzitnimi državami pomemben preskok, ko je Bosna in Hercegovina pristala in podpisuje sporazum s Frontexom, da bo Frontex kot tista služba Evropske unije, ki ima na tem področju največje pristojnosti, delovala tudi na območju Bosne in Hercegovine z enim samim namenom preprečevanja ilegalnih migracij. Samo ti ukrepi lahko dajo dolgoročni učinek. Kratkoročnih učinkov na tem področju nihče niti ne pričakuje niti jih ni moč doseči. Če pa pogledamo, od kje prihajajo, in drži dejstvo, da so se podvojile migracije v letošnjem letu napram lanskem letu, lani 25 tisoč, letos 50 tisoč ilegalnih migrantov čez Slovenijo. Večinoma gre za tranzicijo, kar pomeni prehod preko države. Če pogledamo sestavo, lahko ugotovimo, da prednjačijo med njimi v letošnjem letu žal migranti iz Afganistana. In ravno to, da se z Afganistanom tudi na nivoju Evropske unije kot izvorno državo nihče ne ukvarja, je glavni razlog, da tretjina vseh ilegalnih migrantov v Slovenijo pride iz Afganistana. To dokazuje, da je treba delovati na tem področju sistematično in da se tega področja ne da urejati posamično. Verjamem, da bo kasneje tudi še poslanka Dimic spraševala in bomo o tem, kaj počnemo, imeli priložnost govoriti kasneje.

Dejstvo je, da se mora vsak najprej zanašati nase. Zdaj ste opisali, kako naj bi vse države to storile skupaj. Ravno včeraj je italijanski notranji minister napovedal možnost, da ukinejo schengen na meji s Slovenijo, in to zaradi tega, ker z ilegalnimi migranti prihaja realna nevarnost terorizma. Tukaj smo imeli že posilstva, tudi posilstvo starejše osebe, imamo vse možne oblike kriminala. Poplava migrantov se je začela s signalom, ki ste ga dali vi, s podiranjem ograje. Zaradi tega smo zdaj priča situaciji, ki je popolnoma nesprejemljiva. Migracij nimamo kaj legalizirati, kadar so ilegalne, nimamo jih kaj usmerjati, ampak jih je treba preprečevati. To je edino, kar je ustrezna politika, sicer pridemo v situacijo, kot je tukaj. Ravno iz tega razloga, ker tako poudarjate, kako je to treba narediti skupno, še vedno vztrajam seveda pri vprašanju, da poveste: Kaj boste vi v Sloveniji storili za zaščito varnosti slovenskih državljank in državljanov? Ampak ker vztrajate, da morate to storiti skupno, opozarjam javnost še na to, da ste vi za hrbtom Državnega zbora, brez predhodnega soglasja v Državnem zboru v tej vladi dali najprej soglasje k večinskemu odločanju, se pravi, k preglasovanju, kar pomeni, da Slovenija ne more več uveljavljati svojih interesov, in potem še soglasje pri paktu za obvezno relokacijo ali, po domače rečeno, obvezne migrantske kvote. O tem ljudje tukaj sploh nič ne vedo. To se je zgodilo nezakonito, brez predhodnega soglasja, očitno protiustavno in v zgodovino samostojne Slovenije boste šli kot najslabši premier vseh časov in hkrati še, ker je to s pravim imenom treba imenovati veleizdaja, kot veleizdajalec Republike Slovenije. Spoštovani poslanec, ali ste vi pravkar izrekli obdolžitev, ki bi presegala skorajda več kot opomin? Ker nimam drugega, vam izrekam opomin. Prosim vse poslanke in poslance, da si ne dovolite, jaz vem, da si drugi ne boste dovolili kaj takega, ampak da take take izpade tudi vi obsodite. To je bilo nedopustno, kolega Grims. Šli ste predaleč.

bom izognil komentarju tega, kar poslušam z desne strani tega parlamenta. Migracije so tako velik problem, da je kakršnokoli nastopaštvo, ki smo mu priča, v resnici namenjeno samo temu, da vnaša nemir v državo. Ljudje pa ne potrebujejo nemira, ga imamo dovolj, ker so zunanje okoliščine temu primerne v svetu. Slovenija je že v oktobru skupaj z Italijo – poudarjam, skupaj z Italijo začela izvajati ukrepe, s katerimi z dodatnimi kontrolami na mejah preprečujemo dvoje: vzpostavljamo temeljit nadzor nad tihotapskimi mrežami in slovenska policija je bila zelo uspešna v tem času in v letošnjem letu. Zaradi tega imamo sicer v pravosodju problem s polnimi zapori tihotapcev, ampak se ne bomo ustavili. Ravno odkar smo vpeljali nadzor nad mejami, smo bili pri zajemu tihotapskih in razbitju tihotapskih skupin najbolj uspešni. Istočasno smo z nadzorom nad mejami, ne samo s Hrvaško, predvsem z Madžarsko, predvsem z Madžarsko v tem času uspeli zajeti osebe, ki jih je iskala cela Evropa, in identificirati ljudi, ki v resnici v Evropi ne bi smeli kaj iskati, ker dejansko predstavljajo varnostno grožnjo. Izključno zaradi delovanja slovenske policije in poostrenega nadzora. Zato govoriti danes o tem, da se ta nadzor ne izvaja, da ta nadzor ne daje rezultatov, je nekaj, kar je v resnici čisto zavajanje in laž. Poleg tega smo se še ta teden pogovarjali o izvajanju nadzora, skupnem izvajanju nadzora, ne samo preko mešanih patrulj, ampak tudi o usklajevanju pravil tako z italijansko predsednico vlade kot tudi s hrvaškim predsednikom vlade in sodelovanje med policijami vseh treh držav je zgledno. Zgledno, kar pomeni, da se ti tokovi nadzirajo. Govorimo o tranzicijskih tokovih preko balkanske poti. Žal imamo pa ne glede na to tudi v Sloveniji polne azilne domove. Danes so nekoliko manj polni, kot so bili poleti, ker so se nekoliko zmanjšali pretoki, ampak še vedno preveč. In temu vprašanju, kako obvladovati razmere v azilnih domovih, kako s temi ljudmi na dostojanstven način najti pot do njihove tudi integracije, je tisto, s čimer se ukvarja strategija integracije tujcev v Sloveniji, ki je bila na Vladi

Imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. **MAG. BRANKO GRIMS Prvo, kar je ta navedba o tem, da Italija razmišlja o ukinitvi schengna – to je izjavil njihov notranji minister v nekem nagovoru, objavili so ga mediji. Tako da očitno to ni samo razmišljanje kar tako, ampak nekaj, kar je že prisotno v javnosti. Drugo, kar sem prej navedel, v Sloveniji imamo ustavo in Zakon o zunanjih zadevah. Ta zakon pravi, da je potrebno vsako stališče, ki ga vlada uveljavlja v nekih pogajanjih, recimo, v Evropski uniji, prej verificirati v Državnem zboru oziroma najmanj, kot minimum, na pristojnem telesu, ki ima za to pooblastilo s strani Državnega zbora. Ko v obeh primerih, o katerih sem govoril, po vsem, kar smo lahko preverjali, in verjemite, da smo temeljito preverili, tega ni bilo, to se pravi, ni bilo ne predhodnega soglasja Državnega zbora k temu, da bi Slovenija zdaj prestopila s strani tistih, ki so zagovarjali, da pri ključnih odločitvah med državami mora ostati načelo soglasja, je Slovenija pod Golobovo vlado prestopila zdaj v tabor tistih, ki zagovarjajo preglasovanje. To seveda za majhno državo, kot je Slovenija, pomeni, da ne bo mogla več uveljavljati svojih vitalnih interesov. In drugo, ko gre za vprašanje pogajanj o obvezni relokaciji, to je bil sestavni del pri paktu, je to povedal v odgovoru na moje vprašanje notranji minister gospod Poklukar, da ste dali soglasje, in nihče nikoli potem več tega ni zanikal. Celo preverjali smo v Evropski uniji in tudi tam pravijo, da je s strani Slovenije tako soglasje bilo res dano. Preverili smo vse, kar je možno, nihče v Sloveniji v parlamentu ni o tem odločal, se pravi, ste to storili brez predhodnega soglasja. Se pravi, ne samo, da je to očitno nezakonito, ampak je bilo storjeno tudi v očitnem nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Zato sem prej uporabil te besede. zdaj Sloveniji na ta način odvzeta možnost, da zaščiti svojo varnost. In ko gre za vprašanja ilegalnih migracij, s katerimi smo preplavljeni, stvari se bodo še poslabšale zaradi namere Italije, da uveljavi center v Albaniji in pa zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, zaradi tega seveda to pomeni, da je Slovenija varnostno in socialno in ekonomsko in še kako ogrožena. In stvari se bodo še zaostrovale. In s Slovenijo je ogrožena tudi vsa ostala Evropa. je tako ravnanje vlade nedopustno. Zaradi tega gre za očitno izdajo slovenskih nacionalnih interesov. Zaradi tega, gospe in gospodje, bi morali o tem razpravljati v Državnem zboru Republike Slovenije, ki je edini po ustavi in po zakonu pristojen za ta temeljna odločilna vprašanja Slovenije v mednarodni skupnosti. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, torej 19. decembra v okviru glasovanj. Zdaj sledi odgovor na vprašanje kolegice Ive Dimic v zvezi z zakonitim in nezakonitim priseljevanjem v Slovenijo. Predsednik Vlade, imate besedo za odgovor, Hvala. Se bom najprej osredotočil na zakonito priseljevanje, da ne bo nesporazuma, kaj to pomeni. Slovenija je žal starajoča družba, žal je tudi družba, kjer določena delovna mesta in opravila tudi približno ne zanimajo vseh nas, ki že živimo v Sloveniji. Mogoče gre za manj zahtevna po izobrazbi, pa bolj zahtevna po težavnosti po težavnosti opravljanja teh delovnih mest. V Sloveniji danes živi skoraj 190 tisoč tujcev. Samo v zadnjem letu se jih je priselilo približno 10 tisoč, legalno. Večina, če ne vsi, prihajajo z enim samim namenom, da v Sloveniji opravljajo tista dela, ki so na razpolago, in pri tem ostaja brezposelnost v Sloveniji rekordno nizka v vseh pogledih, v zgodovinskem pogledu in znotraj Evropske unije. Ravno zato ali pa kljub temu da imamo ogromno delovnih mest, ki jih ne želimo, in imamo tujce, da pridejo, ostaja brezposelnost nizka, kar pomeni, da se bodo tujci v Slovenijo še priseljevali in je vprašanje integracije vseh migrantov, ne govorim samo o ilegalnih, ker je legalnih bistveno več od tistih ilegalnih, ki pri nas ostanejo. Približno ena proti osem je razmerje, osemkrat več je zakonitih migrantov, ki ostanejo v Sloveniji, v primerjavi z zdaj, ko imamo največje število ilegalnih, ki se zadržujejo na območju Republike Slovenije v azilnih domovih. Zato smo spremenili dve stvari: na eni strani smo sprejeli Strategijo integracije vseh tujcev, na drugi strani smo popravili Zakon o tujcih z enim samim namenom, da tudi skozi specializirane in prilagojene jezikovne tečaje pospešimo njihovo poznavanje slovenskega jezika. Če želimo, da se bodo tujci znali in lahko vključevali v našo družbo, je predpogoj zadovoljivo znanje slovenskega jezika. V preteklosti je bilo to znanje, ki je bilo od tujcev zahtevano, postavljeno tako visoko, da je bilo praktično za njih nedosegljivo, in verjamem, da je bil tudi ta faktor motivacije tisti, zakaj se tujci enostavno niso udeleževali in niso poskušali doseči te stopnje. Prav je, da mi kot država naredimo korak naproti njim in prilagodimo jezikovne tečaje in potem tudi standarde temu, kar je potrebno za preživetje. In to so tečaji slovenskega jezika za preživetje v Sloveniji. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker si želimo integracije, ne pa njihovih spričeval. Mi lahko normiramo vse, kar hočemo, in potem ne dosežemo nič, lahko pa se potrudimo, da vsak, ki pride v Slovenijo, je deležen znanja slovenskega jezika, zato da lahko v normalnem življenju deluje, zato da se lahko normalno s svojimi sosedi pogovarja in zato da lahko njegovi otroci normalno v Sloveniji odraščajo. Ja, in kot pri vsaki točki, žal, ta vlada je prva, ki se s tem sploh na tem nivoju ukvarja. Ampak to nas ne bo odvrnilo. Kljub temu da je kritikov izmed tistih, ki so imeli že to priložnost, pa so se temu izognili v preteklosti, dovolj, mi se temu ne bomo izogibali, ampak bomo delali naprej, tudi na učinkoviti integraciji tistih tujcev, ki smo jih v resnici v Slovenijo povabili mi, ker želimo, da opravljajo tista dela, za katera v Sloveniji ni na razpolago delovne sile.

odgovor. Seveda sem razumela v vaši izjavi, v vaši obrazložitvi, da podpirate zakon Nove Slovenije, Zakon o uvedbi pripravljalnic v obvezne osnovne šole. Tako sem razumela. Zakaj? Ker ste tudi vi dejali to, kar v Novi Sloveniji poudarjamo, da je znanje slovenščine ključno za uspešno integracijo, ja, in predvsem tudi otrok, to, kar ste izpostavili. Prav je, da otroci, ki prihajajo s temi, ki pridejo v Slovenijo delat, ko imamo združevanje družin, da se v Sloveniji počutijo sprejete, da lahko enako napredujejo s svojimi sovrstniki. Da je stanje trenutno akutno v Sloveniji, pa nas opozarjajo vsi župani, nas opozarjajo vsa združenja, opozarjajo nas učitelji, opozarjajo ravnatelji, opozarjajo nenazadnje tudi starši teh otrok. Predlog Nove Slovenije je, da se uvede pripravljalnice, ki bi pomenile, da se otroke, ki pridejo, katerih materni jezik ni slovenščina in ne razumejo slovensko, vključi v pripravljalnice, ki bi trajale eno šolsko leto. Pri predmetih, kot so telovadba, kot so likovna, glasbena vzgoja, računalništvo in vse, bi bili normalno s svojimi vrstniki in ti otroci ne bi ponavljali. Dokazano je, da ponavljanje teh otrok slabo vpliva na njihovo samozavest. Mislim, da je ta kriza otrok tako pomembna, da je prav in tako sem razumela, da boste predlog Nove Slovenije, ki bo jutri v obravnavi, tudi v koaliciji podprli. Mislim, da je to ključ do uspešne integracije, katero ste močno zagovarjali tudi v vašem prvem delu odgovora.

sta ključni, če želimo, da se bodo ti ljudje, vsi, v vseh starosti, uspešno vključevali v našo družbo. Ampak če mislimo, da smo politiki tisti, ki smo najpametnejši, kako in na kakšen način naj se pripravijo programi za njihovo vključitev, jaz tega mnenja ne delim. Zato si ne bom drznil, da bi jaz o tem presojal, še manj pametoval, ampak bom to prepustil pedagoški pedagoški stroki. Verjamem, da bo tudi koalicija jutri ali ko bo ta zakon in ta problematika na vrsti, ravnala enako, prepustila usmerjanje tega tako zahtevnega področja, kjer smo padli v zadnjih10 letih, v celoti

Hvala lepa. Mislim, da je potrebno nekaj povedati, da zakone sprejemamo mi, Državni zbor, ne stroka. Stroka lahko pripravi osnutek zakona, temelje zakona, zakoni pa se sprejemajo v Državnem zboru. Mislim, da je potrebno, zato želim splošno razpravo, ker problem na terenu je velik in mislim, da ga tudi vi doživljate s strani županov, učiteljev in tudi ravnateljev. Da so so jezikovne bariere tako močan problem, mislim, da govori zadnja raziskava PISA, ki jo je pripravil OECD. Jaz lahko pokažem, kako in na kakšen način gre seveda znanje, razlike v matematičnih dosežkih glede na status priseljenca, da so najbolj prizadete ravno prve generacije, prizadete ravno prve generacije, se pravi otroci tistih, ki pridejo prvič v Slovenijo in se prvič srečajo s slovenskim jezikom. In glede na to, da terja seveda prisluhniti tem otrokom in da je potrebno spremeniti stvari v Sloveniji, mislim, da je potrebno tudi, da se o tem pogovorimo, da poiščemo rešitve. Zagotovo, še enkrat poudarjam, so pripravljalnice način, katerega ima uvedenega tudi ostala Evropa, tako Avstrija, Nemčija, Švica, Danska, Finska imajo način pripravljalnic, kjer bi se otroci v tistem letu, ko se pripravljajo in spoznavajo s slovensko kulturo, s slovenskim jezikom, največ lahko naučili in hkrati sobivali v razredih s svojimi sovrstniki. Mislim, da je to velikodušna ponudba Slovenije in seveda nenazadnje tudi Nove Slovenije, da k temu odgovorno pristopamo v korist otrok, ki prihajajo. Njihove stiske, stiske njihovih staršev nam nič ne koristijo. Povprašajte še enkrat, pojdite na teren, povprašajte ravnatelje, župane, starše, otroke, kaj je potrebno narediti, in boste dobili odgovor, da so to edino pripravljalnice. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Sedaj pa sledi odgovor na vprašanje kolegice Suzane Lep Šimenko v zvezi z izvajanjem Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Predsednik Vlade, izvolite, imate besedo za odgovor. Najprej naj povem zelo jasno, da je Zakon o evidentiranju delovnega časa nekaj, kar ni nastalo v tej vladi, niti ni bil začetek v tej vladi, ampak je proces trajal že vsaj en ali dva mandata prej. Pa vendar, kar se kaže na terenu, in to bomo zelo upoštevali, ker danes izvajamo aktiven nadzor, aktivno kontrolo, če hočete, kako se zakon izvaja v praksi. In ko se bodo pokazali rezultati, bomo šli, tam, kjer bo potrebno, v izboljšave. Ne glede na to, kar sem povedal pa, če hočemo biti pošteni, je treba povedati dvoje. Zakon je bil vložen, kot rečeno, v prejšnjem mandatu, to je manj pomembno. Vložen je bil na Ekonomsko-socialni svet, ki v prejšnjem mandatu sploh ni deloval. Pa tudi to je manj pomembno. Ko je ta vlada nastopila je sprožila ekonomsko-socialni dialog. Ekonomsko-socialni dialog je za tiste, ki tega ne poznate, mesto, kjer se srečajo eni strani Vlada, na drugi strani delojemalci, sindikati, na tretji strani gospodarstvo ali delodajalci. In v tem trikotniku so septembra lani rešitve, ki so danes v tem zakonu, dobile soglasje. To je bil eden redkih primerov, ko so se delojemalci, po domače delavci in menedžerji, se pravi delodajalci, strinjali o nečem; to je bilo v lanskem letu. Strinjali so se, da je treba zaradi zlorab, ki so se dogajale pri slabih delodajalcih – ne bom šel v nobene primere – da je treba delavce zaščititi pred zlorabami in da je treba nad kršitelji – poudarjam, nad kršitelji – uvesti dodatni nadzor. In to je bil namen te novele tega zakona. Ta zakon je bil potem potrjen v Državnem zboru v marcu in dano je bilo šestmesečno prehodno obdobje, preden se uveljavi poudarjam, preden se uveljavi –, zato da se nanj lahko vsi pripravijo. Po teh šestih mesecih, še pred uveljavitvijo, so začele prihajati prve kritike. Se pravi, niso bile kritike lani, ko so bili vsi na enem mestu in kjer je bil čas za usklajevanje, niso bile kritike pred uveljavitvijo v Državnem zboru, niso bile kritike v petih mesecih potem prehodnega obdobja, ampak tik pred uveljavitvijo. In kritike so temeljile na podlagi primerov, ki so bili obravnavani po prejšnjem zakonu. Ali lahko te kritike smatramo kot dobro osnovo za ocenjevanje tega zakona? Ne. Tisto, kar lahko smatramo kot dobra osnova, je delo, ki poteka zdaj, v katerem inšpekcije ne izdajajo nobenih kazni ali glob, ampak nadzirajo in svetujejo delodajalcem, kako pristopiti in kako uveljaviti ta zakon. In poudarjam, čisto možno je, da se bo izkazalo, da na nekaterih področjih se tega zakona na ta način ne da izvajati, ampak da potrebuje prilagoditve. In kot je bilo s strani ministrstva že večkrat obljubljeno, se bo prvič o teh izsledkih, kje se ga ne da izvajati, seznanilo najprej javnost in predvsem Ekonomsko-socialni svet in tudi rešitve za take primere iskalo skozi socialni dialog. Ker zadnja stvar, ki si jo želimo, je, da bi z nepotrebnimi ukrepi v resnici obema skupinama, tako delodajalcem kot delojemalcem, škodili, ker je bil ta zakon narejen z njihovim soglasjem in na nek način celo na njihovo pobudo.

s podporo koalicije Svoboda, SD in Levica, stopil je pa v veljavo 20. novembra 2023. In kot ste povedali, delodajalci so se strinjali, da je treba nad kršitelji uvesti dodatni nadzor.

ki je v bistvu neživljenjski, na kar je nenazadnje opozoril tudi vaš minister za gospodarstvo. In s tem škodujete ne samo gospodarstvu, ampak tudi delojemalcem, številnim tistim, ki so imeli neko svobodo pri opravljanju dela, ki so imeli s svojim delodajalcem dogovorjene več fleksibilnosti; tistim, ki so delo pogosto opravljali od doma, na nek način s tem zakonom zdaj to otežujete. In nenazadnje, ravno tisti, ki delajo in so pri delu lahko fleksibilni, lahko ustvarjajo več produktivnosti in višjo dodano vrednost, in vse to bi dejansko kot država morali spodbujati. In ko ste omenili inšpektorat, Inšpektorat za delo je 15. novembra napovedal akcijo nadzora evidenc izrabe delovnega časa. Naslednji dan sta se oglasila minister Han in minister Mesec. Tisti dan je bilo tudi s strani kolega Mesca rečeno, da bo zakon stopil v veljavo takšen, kot je, da se bo nek dodaten elektronski naslov odprl, ampak da bo v naslednjih treh mesecih Inšpektorat za delo na terenu zgolj svetoval. Mene zanima: Ali ni Inšpektorat za delo pri svojem delu samostojen? Ali dobiva zdaj konkretna navodila s strani ministrstva, s strani Vlade? Kako si vi predstavljate…

izkušnje s tem zakonom, ne s prejšnjim, ne s prejšnjimi postopki, izkušnje s tem zakonom, z uveljavitvijo tega zakona temeljito preučile, in to ne samo na Vladi, ampak v socialnem dialogu. Januarja, če sem prav seznanjen, mogoče februarja, to bo minister več vedel, bodo imeli prvo srečanje na Ekonomsko-socialnem svetu, kjer bodo tako delodajalci kot delojemalci lahko o svojih izkušnjah z uveljavitvijo tega zakona povedali ne samo mnenje, ampak priporočila, na katerih točkah ga izboljšati, in Vlada bo sledila vsem priporočilom, ki bodo usklajena. Vlada nima nobenega namena, da takrat, ko se najdejo rešitve, ki so v skupnem interesu, to kakorkoli zavira. Ravno obratno, pospeševali bomo ta dialog med njimi z enim samim namenom, da najdemo rešitev, ki bo najboljša za oboje. za oboje. No, in še ena zanimivost, jaz vem, da boste verjetno v naslednjih dneh spet imeli sejo Državnega zbora, ko boste morali zaradi veta Državnega sveta ponovno zasedati in teh vetov je bilo letos ogromno. A veste, na kateri zakon pa veta ni bilo? Odgovor je zelo jasen, točno na ta zakon, ki ste ga vi v parlamentu potrdili aprila letos. To kaže eno samo stvar, da v tistem trenutku, ko je bil zakon v parlamentu obravnavan in potrjen, nihče od tistih, ki je danes najbolj glasen, ni čutil potrebe, da se oglasi. To govori največ o tem, kako iskreni so tisti, ki pravijo, da je s tem zakonom vse narobe. Še enkrat poudarjam, vem, da so potrebne spremembe in izboljšave, in kot sem rekel, bodo narejene skupaj z delodajalci in delojemalci. Govoriti pa, da je ta zakon nastal enostransko, pri čemer je bil edini potrjen na Ekonomsko-socialnem svetu in ni dobil veta Državnega sveta, je pa zavajanje ljudi. Hvala lepa. Kolegica Suzana Lep Šimenko, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. **SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS):** Hvala lepa. Seveda predlagam, da Državni zbor na naslednji seji opravi širšo razpravo na to tematiko. Namreč, seveda se vsi strinjamo, da je potrebno kršitelje delovnopravne zakonodaje ustrezno sankcionirati. Ne moremo pa delati na način, da s tem onemogočamo in otežujemo delo tistim, ki jim pa narava dela omogoča, da so lahko pri svojem delu nekoliko bolj svobodni, če se strinjata tako delojemalec kot delodajalec. In sami ste omenili ravno na Vrhu slovenskega gospodarstva, da ta zakon zagotovo potrebuje izboljšave. Koalicija lahko le-to popravi že v petek na izredni seji Državnega zbora, ko se bo ponovno obravnaval naš predlog zakona, ki, bom rekla, zakon daje v neko prejšnje stanje, kot je bilo pred 11., ko še ta vaš zakon ni veljal. Jaz računam na to, da ga bo seveda podprla. Mislim, da kot država moramo stremeti k razvoju. To lahko le na način, da zaposlenim omogočimo fleksibilnost tam, kjer je to seveda mogoče, da ne postavljamo nekih dodatnih birokratskih nesmislov, kar ta zakon prinaša. In če res želimo neko večjo dodano vrednost, jaz mislim, da je potem delodajalcu popolnoma vseeno, kdaj zaposleni dela, važno je, da se počuti dobro, da lahko lažje usklajuje tudi nenazadnje svoje družinsko življenje svojim delom. In s takšnimi birokratskimi nesmisli se vse to otežuje, prav tako delo od doma. In imamo spet še večje kolone v center Slovenije, kar je totalni nesmisel. Zato seveda jaz res upam, da bo neka širša razprava, ki jo bomo opravili tukaj v Državnem zboru, prinesla neke spremembe in da se vse neživljenjskosti tega zakona tudi odpravijo, zato ker ne prinašajo popolnoma nič dobrega. Tam, kjer evidentiranje mora biti, že tako danes poteka in inšpektorat ima popolnoma dovolj vzvodov, da lahko že danes ustrezno sankcionira kršitelje, s čimer se seveda vsi strinjamo. Nesmiselno pa je, da zdaj kaznujete tiste, ki dejansko s svojimi zaposlenimi dobro ravnajo. In ta zakon prinaša ravno to. Se pa seveda na nek način, to kar sem prej omenila, pa niste odgovorili, se pa seveda sprašujemo, koliko je dejansko inšpektorat za delo svoboden pri svojem delu, ker ko je dobil neka navodila s strani ministra, je takoj bilo rečeno in so bili potem ti nadzori prestavljeni za naslednje tri mesece. To je popolnoma, bom rekla, celo nedopustno. Inšpektorat za delo potrebuje svobodo, da lahko svoje delo korektno opravlja. Zakon, takšen kot je bil pred tem, je pa dovolj dober, da lahko kaznuje kršitelje. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Zdaj pa sledi še odgovor na vprašanje kolegice Tereze Novak v zvezi z aktualnim dogajanjem na območju Palestine in Izraela. Predsednik Vlade, izvolite, imate besedo za odgovor. Hvala. Naj začnem s tem, da je situacija v Gazi humanitarna kriza človeštva. To je v resnici humanitarna katastrofa, ki smo ji priča. Naj bo jasno od prvega trenutka, da obsojam to, kar se dogaja danes v Gazi. Pa bom začel 7. oktobra, ko je teroristična skupina Hamas, ki je žal hkrati tudi oblast v Gazi, napadla, izvedla teroristični, grozljiv teroristični napad na Izrael. Ne samo, da je pobila več kot tisoč civilistov, med njimi marsikaterega tujca, ker so pobijali nediskriminatorno. Njihov cilj je bil samo eden: sejati teror in v resnici sprovocirati odziv druge strani. Nedopustno je, da so zajeli talce, ki jih še danes zadržujejo. In ja, Izrael je imel in ima še vedno pravico do samoobrambe, samoobramba mora potekati znotraj pravil mednarodnega humanitarnega prava. To, čemur smo danes priča, je prekoračitev pravice do samoobrambe. In Slovenija je glede tega zelo jasna pri vseh svojih nastopih, ne samo pri pozivu, naj se držijo sorazmernosti pri napadih na Gazo, mi smo zelo jasni tudi pri tem, da je treba čim prej pripeljati do prekinitve napadov, do premirja in do politične rešitve. Pa vendar je pot do tja zelo dolga. Rešitev ne bo, hitrih ne bo hitrih, zaradi tega, ker na eni strani tudi mednarodna zahodna skupnost žal še vedno ni enotna pri tej oceni, ki sem jo podal. Nenazadnje smo bili na Evropskem svetu priča tej situaciji pred nekaj dnevi in tudi pri glasovanju v Združenih narodih so nekatere so nekatere evropske članice še vedno glasovale proti resoluciji Združenih narodov, ki je zahtevala takojšnjo prekinitev spopadov. Slovenija je to resolucijo skupaj s svojimi evropskimi zaveznicami podprla, med njimi je tudi, na primer, Francija. Zakaj izpostavljam Francijo? Ker verjamem, da je njena pot – pot iskanja ravnovesja med pogledom sveta, globalnega sveta, in evropskim pogledom na vsa pomembna vprašanja zelo uravnotežena. Kar se tiče slovenskih stališč, če hočete korakov. Naš predlog, ki sem ga zagovarjal tudi na Evropskem svetu v Bruslju, je šel v smer, da prej ali slej, upamo da čim prej, bo do prekinitve napadov in spopadov prišlo. In takrat, ko do tega pride, moramo imeti rešitev za dan po tem. Pri tej rešitvi pa se Evropska unija ne more izogniti svoji odgovornosti. Evropska unija mogoče ni mednarodna vojaška velesila, ki bi lahko vplivala neposredno na razplet spopadov, zagotovo pa je največja donatorka sredstev za Palestino in zagotovo ima na razpolago največ administrativnih kapacitet, po domače osebja, za to, da lahko vzpostavi politično rešitev. Politična rešitev za Palestino je odgovornost Evropske unije in od tega ne bomo mogli zbežati. Načela, ki jim moramo pri tem slediti, niso samo načelo dveh držav, proti čemur v tem trenutku delajo popolnoma vsi na Bližnjem vzhodu. Proti temu dela Hamas na eni strani, proti temu delajo izraelski naseljenci na Zahodnem bregu na drugi strani pa tudi s prekosorazmernostjo, se pravi, s preveliko porabo sile, žal, tudi izraelske oblasti v tem trenutku. Načela so trikrat ne. Ko bo spopadov konec, je treba dati odločen ne Hamasu. Ko bo spopadov konec, je treba dati odločen ne okupaciji, vojaški okupaciji Palestine In ko bo spopadov konec, je treba dati odločen ne eksodusu ali izgonu Palestincev s tega območja. In edina velesila, ki lahko k temu prispeva, da se ti trije ne-ji uresničijo, da do njih ne pride, so Združeni narodi. In Evropska unija in Slovenija v tem kontekstu znotraj delovanja Združenih narodov ima svojo vlogo in jo bomo tudi porabili. Najlepša hvala. Spoštovana poslanka Tereza Novak, ne boste zahtevali dopolnitve odgovora? Hvala lepa. Zdaj prehajamo na poslanska vprašanja predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu, postavljena na tej seji. Poslanska vprašanja mu bodo postavili dr. Vida Čadonič Špelič, Zvonko Černač, Janez Cigler Kralj in Jani Prednik. Kolegica dr. Vida Čadonič Špelič, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani ministrice in ministri, ostali prisotni! Pred enim letom ste, gospod predsednik Vlade, pri svoji prvi novoletni poslanici Slovenkam in Slovenkam obljubili reforme z naslednjimi besedami: »Želimo popolnoma spremeniti sistem delovanja javnega zdravstva, vpeljati reformo pravosodja, šolstva, pripravljamo reformo pokojninskega sistema, stanovanjske politike in navsezadnje tudi davčno reformo.« Če sem prav štela, je to šest napovedanih reform. Do zdaj se resno niste lotili še nobene oziroma v Državni zbor kakšen poseben zakon na to temo še ni prišel in ljudje so upravičeno razočarani. Vsi smo najbolj pričakovali zdravstveno reformo, kajti zdrav človek ima veliko želja in potreb, bolan pa samo eno, to je zdravje, in do zdravja ljudje v naši državi prihajajo prepočasi. Poročilo NIJZ, ki kaže število čakalnih dob 1. novembra, je kar hudo. Pravi, da na prvi specialistični pregled čaka več kot 132 tisoč ljudi, nad dopustno dobo več kot 74 tisoč ljudi, kar predstavlja 56 % vseh čakajočih na prvi specialistični pregled. Pod stopnjo nujnosti zelo hitro – zelo hitro pomeni, da je resno stanje bolnika – pa na prvi pregled čaka kar 74 % čakajočih. V začetku letošnjega leta ste rekli, gospod predsednik, da se boste najprej lotili preoblikovanja zdravstvene zavarovalnice, ki ima 4,5 milijarde evrov, s katerimi lahko razpolaga. lahko razpolaga. To je bila prava odločitev, ampak vmes se je dogajalo vse drugo kot zdravstvena reforma. Saj veste, zamenjali ste ministra, za katerega ste najprej rekli, da je najboljši zdravstveni minister, da ima vašo podporo, da je bil podpredsednik Vlade, potem kar naenkrat se ni zgodilo nič. Iskali ste mnoge poti k zdravstveni reformi, niste je našli. Tudi zadnji zakon, ki smo ga sprejeli, torej interventni zakon iz četrtka, ni reformni zakon. Zato vas sprašujem, gospod predsednik Vlade: Kdaj boste začeli resno reformo, takšno reformo, ki bo izboljšala dostopnost naših ljudi do zdravstvenih storitev,

Hkrati naj povem, da kdor obljublja, še več pa vzbuja pričakovanja, da se bo katerakoli reforma zgodila v šestih mesecih, v 12 mesecih, prej pa 30 let se pač ni dalo, v resnici deluje proti reformi, ker za reforme smo napovedali, da se učinek reform pozna v dveh mandatih, ne more biti drugače. In tako tudi delujem. In ja, reforma se izvaja. Interventni zakon, ki je bil potrjen prejšnji teden, prvi korak v mandatu nove ministrice v smeri zdravstvene reforme. Ni pa nujno, da vam bo všeč ta reforma, to se pa strinjam, zato ker, žal, ostajajo še vedno zagovorniki, ki pravijo, da je treba zdravstvo reševati skozi njihovo privatizacijo. Ta vlada se s tem ne strinja. Mi smo dali zavezo, da bomo reformo izpeljali skozi krepitev javnega zdravstva. Interventni zakon je natančno to – postavlja temelj, kako bomo krepili javno zdravstvo, ne pa zasebnikov ali koncesionarjev. Vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti. Ta interventni zakon, ko bo stopil v veljavo, bo podlaga za to, da bo lahko zdravstvena zavarovalnica pripravila svoj finančni načrt, ki bo moral v večji meri upoštevati ravno delovanje za skrajševanje čakalnih vrst. Kajti če ne bomo prilagodili programov financiranja javnega zdravstva temu, da se bodo te vrste začele skrajševati, se ne bodo same od sebe nikoli. Ko je prejšnji minister poskušal isti problem reševati s tem, da je dal milijone in milijone javnega denarja v mrežo, se je žal preveč tega denarja odteklo na napačne konce in tudi za napačne storitve. Strategija, nova strategija, ki jo bo morala upoštevati tudi zdravstvena zavarovalnica, je, da se primarno naslovi tri najbolj ključna področja, kardio, orto in gastro, in na teh treh področjih se vzpostavijo razmere, da se začnejo čakalne vrste hitreje skrajševati. Zakaj? Ker so ta področja tista, kjer je škoda, ki nastane bolniku ob nedopustnem čakanju, največja. Ni potreba, da denar, javni denar razmetujemo po sistemu kar vsevprek, ampak da ga ciljno nalagamo v tiste čakalne vrste, kjer je potreba ljudi največja. Dodatno, ko bo program zdravstvene zavarovalnice pripravljen, bo Vlada sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega prispevka, zavarovanja. In s to uredbo bomo začeli dejansko odpravljati vzroke za nedopustne čakalne vrste. Seveda bi si jaz želel, da bi bil interventni zakon že zdavnaj sprejet pa da ne bi bilo veta pa da bi lahko uredbo že jutri sprejeli, ampak procedura, parlamentarna in demokratična, je taka, da ima vsak pravico do svojega mnenja in tudi do zavlačevanja postopkov. In žal bomo spet priča zavlačevanju postopkov s strani istih, ki bodo govorili, da se prepočasi dela s strani vlade. Ampak to je slovenska realnost, ki se je zavedamo in od nje ne bežimo. Uredba je tista, ki bo prva začela skrajševati čakalne vrste tudi na – katerem področju? Ker se bo izkazalo, ker se je že izkazalo, da žal zaradi slabšega delovanja primarnega nivoja zdravstva v obtoku krožijo napotnice, za isto storitev več napotnic, napotnice, ki so v resnici prazne in nikomur potrebne in ki čisto po nepotrebnem ustvarjajo dodatne zastoje pri čakalnih vrstah.

Hvala za odgovor. Gospod predsednik Vlade, res je popolnoma vseeno, komu bo in komu ne bo morebitna zdravstvena reforma všeč. Pomembno bo samo eno, da bodo bolniki dobili pravočasno storitev. Vi se dobro zavedate, da vsak dan čakanja na specialistični pregled pomeni ogrožanje zdravja bolnika. In če je teh čez 100 tisoč, lahko že govorimo o ogrožanju zdravja celotne slovenske populacije. Za nas v Novi Sloveniji in zame osebno ni pomembno, komu gre denar, pomembno je, da je storitev narejena strokovno, hitro in po enaki ceni. Ne vem, zakaj se sekirate, če bo storitev opravil nekdo, ki je ponudnik privatne storitve, saj je zakon, ki smo ga predlagali v Novi Sloveniji, zelo jasen. In ne pozabite, gospod predsednik Vlade, to, kar smo mi predlagali, da se zaradi nedopustnih čakalnih dob vključi v reševanje vse ponudnike zdravstvenih storitev, dejansko že zdaj delate, ker če pa gre kdo v tujino, takrat mu pa zdravstvena zavarovalnica stroške povrne. To se pravi, vi sledite denarju, ne pacientu. Jaz tega ne razumem in čakam, da boste spoznali svojo temeljno napako, da če res manjka ponudnikov zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu, zakaj ne bi pod enakimi pogoji vključili, vsaj dokler ljudje nedopustno čakajo, tudi privatne ponudnike storitev.

Naj pojasnim, zakaj so zasebni interesi v zdravstvu tisti razlog, zaradi katerega je odlično javno zdravstvo, ki marsikje še vedno deluje in je še vedno zelo dobro, na robu prepada. Na ta rob prepada ni prišlo v zadnjem letu, dveh ali treh. Pandemija je to pospešila, ampak do tega roba je prišlo prej. Na robu prepada je zato, ker so se isto sekundo, ko se je v zdravstvenem sistemu pojavil dodaten denar, ko smo poskušali z denarjem skrajševati čakalne vrste, nagraditi vse tiste, ki bi želeli delati več, začeli ljudje iz javnega zdravstvenega sistema prezaposlovati v zasebnega. Isto sekundo, ko smo dali več denarja, da bi lahko v svojih matičnih zdravstvenih ustanovah zdravniki, pomožno osebje in medicinsko osebje opravljali več storitev, so se žal mnogi od njih prezaposlili v privatni sektor in ta denar začeli pobirati ne v korist javnega zdravstvenega sistema in matične ustanove, v kateri so bili zaposleni, ampak v korist zasebnikov. Tukaj se je zalomilo v zdravstvenem sistemu. Čisto navadna, če hočete, požrešnost. Zato je edini izhod in naša reforma bo šla v smer krepitve javnega zdravstvenega sistema in javnih zdravstvenih zavodov. Ja, pred nami je dosti dela, ogromno, ampak ukrepi bodo šli v to smer, ker želimo, da ekipe ne razpadajo, ker želimo, da je zdravstvo dostopno vsem, in ker želimo, da je dostopno vsem na dolgi rok. Ne samo jutri. Potem bodo pa ti isti zasebniki, ki bodo zdaj dobili javni denar, da vzpostavijo svoje bolnišnice, kar naenkrat, ko bo v javni zdravstveni blagajni zmanjkalo denarja, začeli to zaračunavati in takrat se bo zgodila segregacija družbe prav pri dostopu do osnovnega zdravstva. Danes smo še daleč od tega, pa vendar že lahko vidimo, kaj nas čaka, če ne bomo zaustavili tega procesa. Nekateri kritiki prejšnjih zdravstvenih politik, kot je dr. Erik Brecelj, pravijo, da smo mogoče že prepozni. Jaz sem pa optimist po naravi in bom rekel, tudi če smo pozni, moramo vsaj poskusiti. Iti na sistem, v katerem se bo vsak zdravnik sam odločal, kje bo delal in katerega pacienta bo sprejel, kar je to, kar predlagajo nekateri iz opozicije, je zame nedopustno

Hvala lepa, še enkrat, za besedo. Ravno zaradi tega, kar ste zdaj povedali, gospod predsednik, je res treba predlagati širšo razpravo. Priznali ste, da se je zlomilo v zdravstvu. To se je dogajalo sicer že prej, ampak v vaši vladi se je [to dogajalo] očitno. Mi smo v Novi Sloveniji povedali, več denarja v zdravstvu ne pomeni boljših zdravstvenih storitev. Ko smo sprejemali interventni zakon, s katerim ste ga niste znali pravilno kontrolirati. Vse imate v rokah, škarje in platno, kot se temu reče. Kaj je zame javno zdravstvo? To je plačilo zdravstvenih storitev iz javnega denarja, ki ga plačujemo vsi, ki hodimo v službo. In kdo bo opravil to storitev? Ne more biti na prvem mestu, dokler ljudje nedopustno čakajo na svoje zdravje. Mi smo v zakonu to predlagali, kar sem vam rekla, da že sedaj velja. Treba je biti samo pogumen in reči, ja, ljudje, prav imate, vaše zdravje je na prvem mestu, zato bomo vsaj do takrat, dokler ne odpravimo nedopustno dolgih čakalnih vrst, v tej državi pod istimi pogoji za isto ceno vključili vse ponudnike zdravstvenih storitev. Vendar Vlada je v odgovoru na naš zakon iskala izgovore, katerih podatkov nima, da tega zakona ne sme podpreti. Če res nimate podatkov, kot piše, koliko je katerih ponudnikov storitev, katere so tiste storitve, kateri ljudje najdlje čakajo, potem vi ne boste mogli izpeljati zdravstvene reforme. Ne, v Novi Sloveniji ne zagovarjamo bogatenja nikogar. V Novi Sloveniji zagotavljamo javno zdravstvo in to je predlog, ki vam ga ponujamo na dlani. Državni svet je zmogel toliko modrosti, da ga je podprl, Vlada očitno ne, torej čakamo na vašo zdravstveno reformo. Ker pa danes govorimo o zdravju in ker verjetno zadnjič govoriva, gospod predsednik, vam v naslednjem letu želim obilo osebne sreče in obilo zdravja ter obilo modrih odločitev, ki bodo v prid vsem Slovenkam in Slovencem. Hvala lepa. Vse dobro.

Lep pozdrav vsem! Moje poslansko vprašanje se nanaša na različen pristop pri usklajevanju različnih prejemkov, zaradi česar so bili v tem letu najbolj oškodovani upokojenci, predvsem tisti z najnižjimi pokojninami. Ob 10,3-odstotni inflaciji v lanskem letu in skoraj 20-odstotni podražitvi hrane so bile njihove pokojnine letos februarja usklajene za polovico inflacije, za 5,2 %, socialni transferji pa so se v istem obdobju povečali za dvakrat toliko oziroma za 10,3 %. Iz tega razloga je bil upokojenec, ki prejema pokojnino v višini praga tveganja revščine, ki znaša 827 evrov, v primerjavi s prejemniki socialnih transferjev prikrajšan za 506 evrov. Treba je tudi povedati, da polovica vseh upokojencev prejema pokojnino, ki je nižja od tega zneska, med njimi pa je skoraj 80 tisoč upokojencev, ki prejemajo pokojnino, ki ne dosega 500 evrov. Tega izpada seveda ne more nadomestiti draginjski dodatek v višini 1,8 %, ki so ga upokojenci prejeli novembra in ga bodo tudi decembra letos, saj za oba meseca znaša v gornjem primeru 30 evrov. Tega izpada tudi ne more nadomestiti božičnica, ki prihaja ta teden, v višini med 58 in 182 evri, kar je bistveno manj, kot je bilo izplačano upokojencem v času prejšnje vlade v približno enakem časovnem obdobju slabih dveh let, ko so upokojenci dodatek prejeli trikrat, in sicer v višini med 300 in 130 evri, skupaj torej med 900 in 390 evri glede na višino pokojnine, in to ob takratni skoraj ničelni stopnji inflacije in ničelni podražitvi hrane. Vaš draginjski dodatek je bil tudi sicer napačno zasnovan, ker bo tisti z najvišjo pokojnino, ki znaša nekaj manj kot štiri tisoč evrov, prejel 140 evrov tega draginjskega dodatka, tisti z najnižjo, ki znaša 310 evrov, pa 11 evrov.

»Danes imamo popolnoma različne osnove za različna usklajevanja različnih skupin. Jaz se bom zavzel, da bomo do konca tega leta vsa ta usklajevanja spravili na isto osnovo, da bomo imeli enako osnovo za vse skupine.« Konec leta je tu, zgodilo se ni nič. Upokojenci so bili v letu dni prikrajšani za dobrih 60 % mesečne pokojnine. Pred dnevi sem dobil sporočilo, da je ena od upokojenk, invalidska upokojenka, ki ni kriva, da je bila invalidsko upokojena, rada bi delala, takoda bi izpolnila polno pokojninsko dobo, pa ji, žal, ni bilo dano, prejema 430 evrov pokojnine. Sprašuje me, kako preživeti s 430 evri invalidske pokojnine. Priznam, da odgovora na to vprašanje nimam. Zato sprašujem vas, predsednik Vlade, da ji odgovorite: Kako preživeti s 430 evri invalidske pokojnine? In dodajam: Kako preživeti s 310 evri, kolikor znaša najnižja pokojnina?

Upokojenci niso samo najbolj občutljiva skupina, so tista skupina, na katere delu temelji naše življenje, zato si zaslužijo vse spoštovanje. Spoštovanje tudi pri tem, da smo pošteni, ko govorimo o njihovih pokojninah. Pokojninski sistem definitivno potrebuje reformo in reforma je v pripravi. Verjamem, da bo tukaj še dosti debate, še prej pa, predvidevam, bo ogromno usklajevanj na Ekonomsko-socialnem svetu, ker je tam mesto, kjer se najprej uskladijo interesi vseh vpletenih. Pa ne bom zdaj o reformi, ki prihaja, raje bom govoril o tem, kaj je bilo narejeno. To, da imamo v zakonodaji, ki je bila sprejeta v Državnem zboru davno pred to vlado, sistem, po katerem se vsaka skupina in njihovi prejemki usklajujejo ločeno, je dejstvo. Tudi mene je to dejstvo začudilo. Začudilo me je, zakaj se nekateri prejemki usklajujejo s kriterijem inflacije, drugi z rastjo življenjskih stroškov, tretji s produktivnostjo oziroma rastjo plač in podobno, četrti pa na pogajanjih, kot je na primer javni sektor. Meni ni logično, zakaj nimamo enotnega sistema. Razumem, da me vi sprašujete, zakaj že nismo vpeljali nečesa, kar ostalim prej ni uspelo v 30 letih, še posebej, zakaj tega nismo naredili že takoj. Kar pa smo naredili, je to, da smo najprej za upokojence, ki so bili mogoče v preteklosti, v preteklih letih zaradi formule na boljšem od tistih, ki so bili vezani samo na inflacijo, in so v letošnjem letu na slabšem kot tisti, ki so bili vezani samo na inflacijo, in v bodočem letu, v letu 2024, do katerega je še 14 dni, bodo spet na boljšem od tistih, ki so vezani samo na inflacijo. Tako pač gre po formulah, ki jih je potrdil Državni zbor pred leti, in prav je, da ne spreminjamo te formule danes, ko bi ravno upokojenci, za katere se baje borite, če bi spremenili formulo, bili oškodovani. To je edini razlog, zakaj v formule ne posegamo sedaj, ampak bomo počakali celo leto 2024, da se izenačijo ti zgodovinski trendi, ki so eno leto boljši za enega, boljši za drugega. Konec leta 2024 bomo natančno vedeli, kdo je v zadnjih letih, ne kdo, ampak na kakšen način zastaviti bodoče indeksacije, da bodo med seboj usklajene. Zato nismo posegali v pokojninske formule danes, ker bi to pomenilo, da bomo imeli namesto 8,2 %, to je največji dvig kadarkoli, ki ne izhaja samo iz inflacije, ampak iz rasti produktivnosti in nastopi že s 1. januarjem na podlagi zakonodaje, ki jo je ta vlada pripravila in Državni zbor sprejel, na podlagi tega lahko že s 1. januarjem najvišji dvig pokojnin kadarkoli. Če bi sledili temu, da izenačujemo rast pokojnin samo z inflacijo že v letošnjem letu, bi pa dejansko upokojence prikrajšali, in to pošteno. Poleg tega smo ciljno pristopili, tudi to prvič, da smo pogledali, katera pa je tista najbolj ranljiva skupina, o kateri se dosti govori, pa se ni nič naredilo v preteklosti, to so vdovske pokojnine. To je tista kategorija, pri kateri je po vseh kriterijih OECD in vseh ostalih institucij največja stopnja tveganja revščine v Sloveniji, nobena druga kategorija ni bolj izpostavljena kot samske ženske v pokoju. In kaj smo naredili? Dvignili smo njihove pokojnine na zajamčene, kar pomeni, da se ženski, ki je imela 400 evrov in je bila samska ženska v pokoju, dviguje pokojnina v tem primeru

polne zajamčene pokojnine. Ne vem, zakaj se tega nihče od vas ni spomnil, ko je bil na Vladi. Mi smo se in smo to tudi vpeljali. Hvala lepa. Kolega Zvonko Černač, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Jaz nisem dobil odgovora na zelo preprosto vprašanje, predsednik Vlade. Kako preživeti s 430 evri invalidske pokojnine oziroma s 310 evri najnižje pokojnine. Jaz verjamem, da ste vi v še večji zadregi kot jaz, ki živim od svoje plače, kajti vi ste pred časom dejali, da od vaše plače, ki znaša nekaj manj kot šest tisoč evrov bruto oziroma tri tisoč 500 evrov neto, ne morete živeti oziroma ne živite, pač pa da živite od prihrankov, zaradi tega je zadrega pri tem odgovoru verjetno še toliko večja. Ampak vseeno, pričakoval bi odgovor, kako preživeti s 430 evri invalidske pokojnine oziroma s 310 evri najnižje pokojnine. Pri tem usklajevanju, ki ga nismo napovedali mi, nisem ga napovedal jaz, ampak ste ga vi napovedali februarja letos, da boste spremenili zakonodajo, ki je po vašem glavni razlog za to, da so bili upokojenci v letošnjem letu prikrajšani za 60 % mesečne pokojnine. Vi ste dejali, jaz se bom zavzel, da bomo do konca leta vsa ta usklajevanja spravili na isto osnovo, vi, predsednik Vlade, ste to dejali tukaj v Državnem zboru februarja letos in vi tega niste izpolnili. Mimogrede, ob isti zakonodaji, ki je veljala v letu 2020 in 2021, je takratna vlada ob 1,1-odstotni deflaciji, se pravi, ni bilo inflacije, cene so se znižale za 1,1 %, takrat uskladila pokojnine, najprej izredno 1. 12. 2020 za 2 % in potem s 1. januarjem 2021 še za 3,2 %. Torej, ob 1,1-odstotni deflaciji so bile usklajene za točno enak znesek kot ko ste jih vi uskladili za 5,2 % ob 10-odstotni inflaciji. Verjetno ni treba poudarjati, kdaj in v katerem obdobju so bili upokojenci prikrajšani, še posebej, če upoštevamo vse tiste dodatke, ki so bili prejeti v približno enakem obdobju, kot vi vladate sedaj, se pravi v slabih dveh letih. Izplačani so bili trikrat v višini trikrat po 300 oziroma trikrat po 130 evrov in izplačan je bil tudi energetski dodatek v višini 150 evrov. Seveda so

Danes govoriti o tem, kako bi vam morali biti zaradi tega ljudje hvaležni, ker ste jim dvignili za 2 % več, kot je bila inflacija, ne pomaga nič. Kako smo se mi lotili samskih žensk v pokoju? Tako, da smo jih dvignili na nivo zajamčene pokojnine, ne za 1 %, ne za 2, niti ne za 3. Jaz mislim, da si lahko sami izračunate odstotke, za koliko se dviguje vdovska pokojnina.

Zaenkrat ta odmera, ta sprememba velja za tiste, ki se bodo na novo upokojili. Nekje je treba začeti. Za vse na novo upokojene invalide bo veljala bistveno višja odmera, ne za 1 ali 2 %, bistveno višja. Tudi ta zakon je že sprejet, sprejel ga je Državni zbor in predlagala ga je ta vlada. Na ta način bomo nadaljevali. Tisti, ki so najranljivejši, ne bodo obravnavani

Mislim, da je razprava o tem, kako izboljšati materialni položaj upokojencev, predvsem tistih z najnižjimi pokojninami, zelo potrebna. Ker po tem, kar je bilo zdaj povedano, ugotavljam, da predsednik Vlade, oprostite, ne poznate osnovnih ekonomskih zakonitosti. Vi ste dejali, da je problem uskladitev za 2 % ob

Ne vem, ali razumete, predsednik Vlade, v čem je problem. Vi ste te pokojnine uskladili ne samo za polkrat manj, če jih primerjamo z uskladitvijo leta 2020 oziroma 2021, ampak za najmanj petkrat manj glede na številke, ki so veljale takrat. To je problem. In mi smo vam povedali v začetku letošnjega leta in večkrat, tudi vašemu ministru, ki je pristojen za to, da razmere, ki so se zgodile s temi enormnimi podražitvami hrane, kjer je statistika zabeležila 18,2-odstotno podražitev v lanskem letu, vemo pa, da so se posamezni izdelki podražili za 30, 40, 50 in tudi več odstotkov, da te razmere terjajo izreden in drugačen pristop, ker je treba pomagati tistim, ki imajo najnižje prejemke in najnižje pokojnine. Vi ste pa naredili kaj? Draginjski dodatek niste dali v absolutnem znesku, kot ga je dala prejšnja vlada, 900 evrov trikrat, 300, 230, 130 evrov, pri čemer so tisti, ki imajo najnižje pokojnine, seveda dobili največ draginjskega dodatka, ampak ste tistim, ki imajo najvišje pokojnine, dali najvišji draginjski dodatek, kajti pri 4000 evrih je 1,8 % 72 evrov, pri 300 evrih pa niti 5 evrov ne. V tem je bil problem in je še vedno problem in očitno tega ne razumete. S tem ste izjemno poslabšali položaj tistih, ki so v tej izjemni podražitvi osnovnih življenjskih potrebščin najbolj ranljivi. Zaradi tega predlagam, da o tem dejansko opravimo razpravo, ker je ta razprava tudi en del razprave o spremembah pokojninskega sistema, kjer, kot vemo, moramo narediti K temu nas zavezuje obveza v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ker je ta sprememba eden od mejnikov za nadaljnje črpanje nepovratnih sredstev iz tega fonda in ta razprava bi bila zelo dobrodošla, ker, spoštovani predsednik Vlade, jaz ocenjujem, da nekaterih osnovnih ekonomskih parametrov očitno vi ne razumete, ker jih razlagate popolnoma napačno in v napačni smeri. Verjamem, da ne morete odgovoriti, kako preživeti s 310 oziroma 430 evri.

Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Naslednji poslanec, ki bo postavil poslansko vprašanje, je kolega Janez Cigler Kralj. Kolega, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Dober dan vsem! Spoštovani predsednik Vlade! Nedavno smo lahko vsi skupaj prebrali, verjamem, da ste vi še posebej podrobno to predelali, zelo odmevno poročilo Umarja o produktivnosti slovenskega gospodarstva. Če na kratko povzamem njihove glavne ugotovitve Slovenija ima po navedbah Umarja dobra izhodišča, dobre temelje za razvoj, za višanje produktivnosti in dodane vrednosti, vendar teh potencialov ne izkorišča dovolj. Še več, Umar se tu ne ustavi, ampak navaja, da zadnji dve leti Slovenija te potenciale izkorišča vedno slabše. Torej, velike korake, ki bi jih lahko delali v smer produktivnosti, krajšamo ali pa celo stopicljamo na mestu, upam, da ne delamo celo korakov nazaj. Zakaj? Umar tudi odgovori na vprašanje, zakaj. Po njihovem zato, ker se ne posvečamo pravim stvarem, pravim zadevam. Umar v poročilu pravi, da namesto, da bi se zgledovali po državah, ki so največje inovatorke, ki največ vlagajo v razvoj in tako naprej, povečujemo razkorak od teh držav in smo že nekje 30 odstotnih točk v zaostanku za temi državami. Umar pravi, da smo na 82 % povprečja držav Evropske unije. To vsekakor ni, lahko rečem, izpolnjevanje obljube, ki ste jo nekako dali slovenski javnosti pred dvema letoma. Če se dobro spomnimo, ste rekli, zvišali bomo produktivnost, zvišali bomo dodano vrednost na zaposlenega, šli bomo na 100 tisoč evrov, tukaj pa nekako v poročilu Umarja, ki je osrednja institucija, ki nas obvešča o gibanji, trendih v slovenskem gospodarstvu, beremo, da mi zaostajamo za povprečjem Evropske unije Moja trditev je, da je ena izmed teh stvari, napačnih stvari, ki se jim posvečamo, fokus na škodljivo štempljanje in evidentiranje delovnega časa namesto višanja

Sicer nisem v celoti razumel vprašanja, ampak okej. Rast produktivnosti je način, kako lahko pridemo do družbe blaginje, o tem ni dvoma. Dodana vrednost na zaposlenega je eden najboljših pokazateljev, ali smo na pravi poti. Ampak kdor računa, da bomo dodano vrednost dvignili čez noč, očitno ne ve, kako deluje ta svet, še manj pa gospodarstvo. Takrat, ko je Gospodarska zbornica Slovenije, če hočete, pred volitvami, govorila o tem, kako je treba dvigniti dodano vrednost iz 50 tisoč na 60 ali 70 tisoč, sem jaz povedal, da bi si kot gospodarstvenik želel, da si zastavimo cilj, da jo bomo dvignili na 100 tisoč. Nekateri so se temu takrat smejali. Ta cilj je zastavljen za leto 2030 in že za to je ambiciozen. Pa niti ni cilj, to je to, kar bi si jaz želel, da bi do tja prišli. Veste, zakaj? Zato, ker je marsikatero podjetje, vključno s tistim, ki sem ga jaz vodil, na tem cilju že danes, druga pač niso. Katera so podjetja, ki lahko ta cilj dosežejo danes, in katera so tista, ki ga bodo mogoče dosegla čez sedem let? Tista, ki temeljijo na znanju, so že danes tam, tista, ki temeljijo izključno na izkoriščanju pridnih rok ljudi, pa pač ne bodo nikoli tam. Mogoče je čas, da se takim panogam zahvalimo.

potrebuješ čas in potrebuješ denar. Denar smo začeli pospešeno vlagati ravno pod to vlado. V letu 2021 je bilo za področje inovacij, razvoja znanosti namenjenih 300 milijonov, takrat ni bilo še nas nikjer blizu. V letu 2022 je ta cifra zrasla na 350, letos na 410, prihodnje leto čez 500. Ne glede na poplave, ne glede na vse vojne, ne glede na vse katastrofe radikalno povečujemo vlaganja v znanost, razvoj in inovacije zato, da bomo nekoč lahko imeli dodane vrednosti, ker bomo imeli znanje ljudi. Brez denarja so vse ostalo samo prazne besede. Če se kje držimo načela, da daj tam, kjer govoriš, denar na mizo, se tega držimo ravno na področju vlaganja v znanost, raziskave, razvoj in inovacije. To so prepoznali vsi v gospodarstvu. niso prepoznali samo v Gospodarski zbornici, s katero smo podpisali strateški dogovor o sodelovanju med Vlado, zbornico in raziskovalnimi institucijami in kjer se je zbornica zavezala, da bomo s skupnimi napori dvignili dodano vrednost na 88 tisoč. niso prepoznali samo v avtomobilskem grozdu, kjer so z akcijo GREMO na podoben način ob sodelovanju z Vlado podpisali sporazum, kjer bo ta vrednost še višja. Še več, to prepoznavajo celo tuje multinacionalke. Prejšnji teden smo imeli v Lendavi priložnost, ponosen sem na to, da se je ena od večjih farmacevtskih multinacionalk, Sandoz, v manj kot letu dni odločila, izpeljala vse postopke in smo že postavljali temeljni kamen za njihovo visoko tehnološko naložbo, 400 milijonov evrov, najvišja neposredna tuja naložba tako Sandoza kot tudi ena najvišjih v zgodovini Slovenije. Začela se je lani decembra in prejšnji teden smo postavili temeljni kamen, končana bo leta 2026. To je najboljši dokaz in najboljša pot za dvig produktivnosti. Ampak ne, dviga produktivnosti se ne dviguje z besedami, ampak s konkretnimi finančnimi vložki v znanje. To je to, kar počnemo.

lahko se strinjam, da se produktivnosti ne dviguje z besedami, ampak pravzaprav ste v svojem odgovoru prišli v nasprotje z dejstvi. Torej, navedel sem, da je Umar jasno povedal, da zadnji dve leti pešamo in nekako vedno bolj zaostajamo za povprečjem Evropske unije. V Novi Sloveniji se nikakor ne smejemo cilju, da gremo proti 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, ampak tega ne vidimo in tudi dejstva tega ne potrjujejo. In ker je fokus na škodljivem štempljanju, namesto na dvigu produktivnosti, naj navedem, da je zadnjič državni sekretar Juvan tukaj v Državnem zboru rekel, da so delavci izkoriščani in da so jim kršene človekove pravice in pravice delavcev.

Ker ste trdili, da se nič ne bo spremenilo zaradi tega štempljanja, so vprašali, ali se je kaj spremenilo, in četrtina respondentov je odgovorila, da se je spremenilo. Še zadnje vprašanje, ki nekako izbije sodu dno. Zanima me: Ali menite, da je s to

To smo v Novi Sloveniji že davno rekli, preveč bo tega. To je hiperbirokratizacija. In ravno ti, ki jih omenjate, da jih spodbujate, so tisti z največjo dodano vrednostjo inovativni, kreativni, ki nimajo linearne dinamike dela. Te s tem rušite. Zanima me: Kaj boste storili, da odpravite to škodljivo štempljanje? Hvala. Hvala lepa. Predsednik Vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. evidentiranju delovnih razmerij, ki je stopil v veljavo pred enim tednom, in med poročilom o produktivnosti preteklih mesecev in let ne more biti kaj dosti povezave, ampak okej. Če sem prav razumel, je glavno vprašanje o evidentiranju, na to sem odgovarjal prej, pa bom ponovil še enkrat. Zakon je bil sprejet aprila, šest mesecev je bilo prehodnega obdobja, da se vsi pripravimo nanj. Ko je stopil v veljavo in ko smo zaznali, da obstaja dvom, ali se ga da izvajati na način, ki bo ustrezen cilju, cilj je bil zaščita delavcev in predvsem nadzor nad kršitelji, ko so se začeli pojavljati glasovi opozoril iz gospodarstva, da je zakon prekomeren, da posega tudi na področja, ki sploh mogoče niso bila ciljna, sta Vlada in ministrstvo povedala, zakon bomo spremljali, izvajanje bomo spremljali tri mesece, ne zato, da bi ugotovili, da je z njim vse v redu, ampak zato, da ugotovimo, kje se ga da izboljšati. Zakaj ga bomo tri mesece aktivno spremljali in ne delovali na podlagi enega članka v medijih? Zato, ker želimo poskrbeti za oba cilja – na eni strani, da birokratizacija, evidentiranje tam, kjer ni potrebno in kjer je škodljivo, ustrezno prilagodimo, in na drugi strani, da se tam, kjer se pojavljajo kršitve, le-te preprečijo. To ravnotežje bomo pač iskali na podlagi konkretne strokovne analize, ki se bo zaključila januarja. In še več, o tej analizi in o bodočih rešitvah ne bomo najprej razpravljali tu pri poslanskih vprašanjih, ampak najprej na Ekonomsko-socialnem svetu, kjer se bodo izsledki raziskav predstavili socialnim partnerjem, ker so oni tisti, ki naj presojajo, kaj je prav in kaj ne.

Hvala lepa, predsednica. Predsednik Vlade, seveda obstaja, obstaja velika povezava med tem, da pešamo in zaostajamo za povprečjem Evropske unije v produktivnosti, in med tem škodljivim štempljanjem, ki je bilo sprejeto. Zakaj? Zato, ker pač vaša vlada ne daje pravega fokusa, namesto da bi se resnično posvetili temu, da se vlaga v inovativne, kreativne poklice, da se išče možnosti, da se na trgu dela sprosti,

namesto da bi iskali variante, kako delati kjerkoli, kakorkoli, tudi če je to na klopci ob jezeru, ob izpolnitvi nekaterih pogojev, se fokusirate na hiperbirokratizacijo. To je birokratizacija tipa ruskega birokratizma 19. stoletja. Zato želim in predlagam, spoštovana predsednica, da se o odgovoru ali neodgovoru predsednika Vlade opravi splošna razprava na naslednji seji Državnega zbora, kajti to je ključno vprašanje slovenskega razvoja za prihodnja leta in prihodnja desetletja. Z nepotrebnim štempljanjem resnično dušimo vse te poklice, ki potrebujejo ravno nasprotno, potrebujejo svobodo, potrebujejo podporo, potrebujejo na nek način odprtost trga dela. V dobrih firmah so to že sami začutili. Jaz slišim, da pravite, da boste spremljali in da boste potem popravili ta zakon. Torej, čutite in veste, slišali ste, da je škodljiv. Jaz vam predlagam, da ne čakajte, ne spremljajte, ne čakajte več mesecev, odpravite ta zakon, pustite v globalu stvari takšne, kot so bile do sedaj, za kršitelje pa uvedite te zadeve, ki so bile sprejete za vse za vse zaposlovalce. Zagotavljam vam, da bodo cilji tega zakona, zaščititi tiste, ki so jim kršene pravice v delovnem razmerju, veliko bolje doseženi. Res predlagam, da se opravi splošna razprava na naslednji seji Državnega zbora, zato ker ste, spoštovani predsednik Vlade in Vlada, obljubljali razvoj, ljudje pa dobivajo škodljivo štempljanje, višje davke, obremenitve in zdaj še norosti zelenega prehoda z ukinjanjem plina in trgi goriv. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Zdaj pa sledi še zadnji izpraševalec, to je kolega Jani Prednik. Izvolite, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Predsednica, hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, poslanke in poslanci ter celotna vlada! Na žalost lahko ugotovimo, da živimo v času zaporednih kriz – ekonomska, socialna, migracijska, zdravstvena, varnostna, okoljska, verjetno pa sledi kriza ali pa smo že sredi krize visokih življenjskih stroškov. Tudi po podatkih Eurobarometra anketiranke in anketirance, državljanke in državljane Slovenije, najbolj skrbijo naraščajoči življenjski stroški. Vse se draži – hrana, pijača, nepremičnine, energija, storitve, oblačila, obutev, prevoz, zdravstvo. Verjetno je lahko to naša skupna ugotovitev. Visoka inflacija, ki smo ji priča že precej časa, tako močno zajeda realni dohodek in de facto zmanjšuje povpraševanje. Grožnja revščine in socialne izključenosti samo in zgolj še povečuje skrb, upravičeno skrb naših državljank in državljanov in zato ne jaz, ampak državljanke in državljani od Vlade in od celotne politike upravičeno pričakujejo neke dolgoročne rešitve, ukrepe, reforme, ki nas bodo popeljale iz te krize visokih življenjskih stroškov. Zato vas v tem prvem delu na kratko sprašujem: Kako se Vlada Republike Slovenije pripravlja in kako namerava

Žal se svetovne razmere v zadnjih dveh letih izrazito slabšajo. Najprej ruska agresija na Ukrajino, zdaj še kriza na Bližnjem vzhodu, vmes poplave v Sloveniji, podnebna kriza. Tako pač je. Nič od tega ni zasluga opozicije, tudi pozicije ne, tako pač je. Tisto, kar lahko naredimo in moramo narediti, je, da se trudimo na dveh nivojih – na enem nivoju z ukrepi, ciljnimi ukrepi, regulatornimi ukrepi znižujemo nivo inflacije. Ker bo kmalu konec leta, sem prepričan, da bo inflacija konec leta še nižja, kot je bila novembra, tako da bomo mogoče ugotovili, da se napovedi inflacije za prihodnje leto dejansko približujejo tistim številkam, ki so na znosnem nivoju. Obstaja več napovedi za prihodnje leto, nobena od njih ni taka, kot smo ji bili priča v zadnjih dveh letih in to me navdaja z optimizmom. Tudi na podlagi ukrepov na področju energentov Vlada aktivno posega ravno v to, v dvig življenjskih stroškov, je prvi dvig življenjskih stroškov začel vzporedno z rusko agresijo zaradi dviga cen energentov, najprej nafte, naftnih derivatov, potem zemeljskega plina in potem posledično električne energije. To se je prevalilo naprej na gnojila, potem na cene hrane in potem še na vsa ostala vsa ostala področja, vključno s storitvami. Ko bomo uspeli obvladati in ker smo uspeli obvladati energente, takrat se potem tudi inflacija ustavi. To je edini regulatorni ukrep, ki ga imamo kot Vlada. Ne bom se spuščal v ukrepe na monetarnem področju, ker je to v domeni Evropske centralne banke, ki je vmes dvigovala obrestne mere, mogoče prepočasi, ampak ni na meni, da presojam, in tudi to je vplivalo na to, da se bo inflacija začela zmanjševati. Mi smo imeli vmes, žal, opravka še z največjo nacionalno katastrofo, to je s poplavami. Tudi to žal ne vpliva nič kaj pozitivno na zmanjševanje inflacije, ampak ravno obratno, dviguje se strošek storitev, ravno zaradi tega, ker želimo čim hitreje odpraviti posledice. Če za odpravo posledic ne bi namenili nič denarja in ne bi dejansko hiteli, se tudi cene gradbenih storitev žal ne bi tako povečevale, kot se, ampak verjamem, da bomo tudi na tem področju uspeli v bodočih mesecih narediti reze navzdol oziroma zamejiti naraščanje stroškov. Področje, za katero verjamem, da se mu bo pa v bodoče namenilo več pozornosti, tudi kratkoročno, ne samo dolgoročno, pa je področje nepremičnin in urejanja cen najemov nepremičnin, predvsem pa namembnosti najemov. V preteklosti se je obravnavalo enako, vseeno je bilo, ali je bila nepremičnina zgrajena, kupljena in potem dana v najem za kratkoročno oddajanje, po domače za posel, ali pa za dolgoročne najeme za naše ljudi. Obdavčevanje je bilo enako, pravila enaka in zgodilo se nam je tisto, kar želimo preprečiti v zdravstvu.

ker trg nepremičnin raste še hitreje in prav tako cene, še bolj kot na ostalih področjih. Da, življenjski stroški rastejo, razlogi so mnogoteri.

peljemo pomoč ranljivim skupinam, kar se je pokazalo ravno v letošnjem letu, ko se je največ do sedaj dvignila minimalna plača, dvignili so se nenazadnje tudi vsi dodatki, taki in drugačni, z enim samim namenom, da pomagamo prebroditi krizo tistim, ki imajo najmanj

Predsednik, hvala za ta odgovor. Razloge za višje življenjske stroške verjetno poznamo vsi, te analize so bile narejene, vendar pa državljank in državljanov ne zanimajo razlogi, v tem v tem trenutku jih zanimajo rešitve. In hvala, da ste sami omenili tudi nepremičnine, ki pa nimajo nobene zveze ne z eno, ne z drugo in ne s tretjo krizo in že preden ste mi odgovorili, sem želel izpostaviti ravno krizo na nepremičninskem trgu. Državljanke in državljani seveda plačujejo visoke cene stanovanj, ne samo v Ljubljani, to je postal problem celotne države, tudi na nekih obrobnih regijah so bile cene nepremičnin precej nižje in dostopne, pa so vendarle v zadnjem obdobju tudi te v bistvu eksplodirale. V koalicijski pogodbi

da je Portugalska znižala DDV na nič odstotkov za osnovne življenjske potrebščine in hkrati zamrznila najvišje dovoljene cene hrane. Vem, da mi boste v odgovoru povedali, da to ni dovoljeno, najnižja stopnja je pet odstotkov, vendar zgolj v razmislek Vladi, da vsaj začasno razmisli tudi o kakšnem takšnem ukrepu. Hvala.

Na področju stanovanjske problematike delujemo dvotirno. Na eni strani so dolgoročni ukrepi, ki jih pripravlja Ministrstvo za solidarno prihodnost, ti so bili že večkrat

Najverjetneje bodo nekoč v bodoče ti projekti zaključeni, ampak nič za to. Pospešeno se vlaga konkreten denar, da skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije zaženemo postavitev in gradnjo velikega števila neprofitnih stanovanj, ta bo stekla v veliki meri v prihodnjih letih, to pomeni v naslednjem letu in potem leta 2025, 2026, ampak konkreten denar je pa sedaj prvič na mizi za te projekte. Ta projekt ne bo v ničemer zmanjševal stisk vseh tistih, ki so danes v najemu, ker ne more. Da bi zdaj rekel, da naj počakajo na rezultate, ko bo stanovanje zgrajeno leta 2026, ne bom tega naredil, zato je ključno, da ostala ministrstva, eno od teh je Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance, pripravijo ustrezne ukrepe, s katerimi bomo zamejili, da bi posamezne gospodarske panoge, kot je na primer oddajanje za kratkoročni najem prek spletnih platform za turistično

na tem področju naredilo prve korake. Enako pričakujemo od Ministrstva za finance, da bo v okviru davčne reforme pripravilo razmejitev davčnih bremen takrat, ko gre za nepremičnino, ki je v dolgoročnem zasebnem najemu za potrebe življenja, v primerjavi s tistimi nepremičninami, ki se pač oddajajo za poslovno dejavnost oziroma za ustvarjanje kratkoročnih dobičkov.

Hvala lepa. Kolega Prednik, imate besedo za postopkovno … Ne boste vložili? Dobro, hvala lepa. Predsedniku Vlade se na tej točki zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora zdaj prehajamo na poslanska vprašanja ministroma, postavljena na 13. in 14. seji Državnega zbora. Minister za finance Klemen Boštjančič bo odgovoril na vprašanji Suzane Lep Šimenko in Jožefa Horvata. Najprej bo odgovoril na vprašanje kolegice Suzane Lep Šimenko v zvezi z napovedano razbremenitvijo plač. Spoštovani minister, počakajte trenutek, da tisti, ki želijo, zapustijo dvorano. Vam bom takoj dala besedo.

Hvala lepa. Spoštovani minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Vlada si je že ob nastopu tega mandata postavila visoke cilje glede reform na različnih področjih in eno področje je seveda tudi davčno področje. Del ukrepov je že bil sprejet, del ukrepov pa se pripravlja. V slovenskem davčnem sistemu je ključna težava, da je skozi leta ta sistem postal nepregleden in nepošten. novih parcialnih rešitev tudi na področju raznih olajšav je običajno onemogočeno ali pa zelo omejeno, ker namreč tovrstne olajšave tovrstne olajšave blokirajo že obstoječi, kot sem rekel, precej zapleteni zakoni. Torej, v slovenskem davčnem sistemu je vrsta distorzij in pomanjkljivosti, zlasti v strukturi davkov, ki se lahko, poudarjam – lahko, kaže na nek način tudi pri tem, da pri obdavčitvi dela nismo najbolj konkurenčni, medtem ko sta na drugi strani obdavčitvi kapitala in premoženja podpovprečni. Davčni sistem želimo narediti odporen, enostaven, pregleden, razumljiv in predvidljiv in s tem v čim večji meri odpraviti te neskladnosti in nesorazmernosti. Ta trenutek Ministrstvo za finance pravzaprav sestavlja neko strateško skupino na področju davkov. Ravno te dni vabimo k sodelovanju največje strokovnjake za področje davkov v Sloveniji. Verjamemo, da bomo le skupaj neka izhodišča, ki smo jih sicer na Ministrstvu za finance že pripravili, lahko obdelali in potem seveda čez nekaj mesecev, recimo nekje v drugem četrtletju, taka je želja, šli tudi v širšo razpravo glede tega. Lansko leto

Takrat sem že odgovoril na eno stvar, pa bom tokrat ponovil. Prejšnja vlada je konec leta 2021 sprejela paket sprememb, predvsem na področju dohodnine, s katerim je znižala obremenitev. Jaz sem takrat, torej še pred nastopom te vlade, napisal pisno mnenje

ampak kdor je prebral tisto mnenje do konca, ne samo naslova, je pa prebral, da sem bil precej kritičen do tistega, kar je naredila prejšnja vlada, predvsem zaradi tega, ker se je na eni strani lotila olajšav,

kaj narediti z obdavčitvijo plač, ki je res visoka, povedal bom na primeru ene druge države, Danske. Danska ima najnižje prispevke v Evropski uniji za socialne prispevke, ker so nič, Danci sploh ne plačujejo prispevkov za socialno varnost na plače, so pa na prvem mestu v odstotku BDP glede vseh davkov in prispevkov. Torej, davčna obremenitev ali pa davčni primež je na Danskem najvišji v EU,

najvišji v EU, ampak seveda na to pozabimo. Govorim samo to, da je davčni sistem zelo kompleksen in da smo se tega lotili. Rešitve ali pa izhodišča so pripravljena, vendar jih je treba obravnavati celovito. Seveda, nujen je poseg tudi v strošek

Najlepša hvala. Spoštovani minister! Želim odgovor na preprosto vprašanje, ki sem ga dala, mislim, da oktobra na seji, kdaj, če kdaj, bodo zaposleni v Sloveniji deležni

tako da ste naredili kontra. Sami ste pa zdaj tukaj povedali, da so plače preveč obremenjene. Ves čas govorite o neki davčni reformi, nekega predloga v največji opozicijski stranki z vaše strani še nismo dobili, pa je bilo rečeno, da boste sodelovali tudi z nami, da skupaj najdemo neko dobro rešitev.

kar pomeni, da smo več kot očitno tudi v Sloveniji zelo obdavčeni, govorimo o srednjem razredu, ki dosega 75 do 200 % povprečne plače v državi. Ko pogledamo podatke OECD, je Slovenija na sedmem mestu po obdavčitvi plač, tako da je nujno treba nekaj narediti. Še enkrat sprašujem: Kdaj

Vsa ta vprašanja, ki ste jih povedali, so na drugi strani povezana z drugimi skupinami davkov. Povedali ste, na katerem mestu smo v Evropi po obdavčitvi dela,

Absolutno sem prvi, ki želim, da se o tem pogovarjamo, ampak dajmo na mizo vse. Ko se pogovarjamo o obdavčitvi dela, se pogovarjajmo tudi o obdavčitvi premoženja in pogovarjamo se tudi o nepremičninah in o oddaji v najem, tako kot je predsednik prej povedal. To je tisto, kar imamo mi pripravljeno in o čemer bo seveda tekla razprava oziroma v strokovnih krogih pravzaprav že teče. Torej, kdaj? Takrat, ko bomo to celovito obravnavali in pravzaprav, tako kot sem rekel, izhodišča so pripravljena.

Jaz se seveda strinjam, da je na eni strani treba pogledati celotno sliko, ampak glede na to, da ste pa vi takrat posegli v samo davčno reformo zgolj v enem delu na način, da ste dodatno obremenili plače in popolnoma nič drugega razen tega, pa seveda težko razumemo. Plače so v Sloveniji bistveno preveč obdavčene, to vedo vsi. Imamo izredno visoko inflacijo in ljudje iz meseca v mesec vedno težje shajajo, četudi imajo povprečno slovensko plačo, ki še zdaleč zdaleč v Sloveniji ni visoka zaradi visoke obremenitve. Jaz mislim, da je ta tema tako pomembna, da moramo na naslednji seji na to temo Verjamem, da nam bo v tem času lahko ministrstvo pripravilo malo več podatkov glede na to, da imajo neke zakonske predloge, lahko tudi malo razširimo in gremo v

tako pohiteli in na nek način seveda s tem ljudi prikrajšali za višje neto plače, ki bi jih lahko dobili in bi v tej dani situaciji, ko imamo tako visoko inflacijo, ljudem vsak evro prišel še zelo prav. Seveda predlagam, da se na naslednji seji opravi razprava na to temo. Hvala. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri, 19. decembra 2023, v okviru glasovanj. Gospod Jožef Horvat bo postavil vprašanje v zvezi z zahtevnim ekonomskim položajem Slovenije ter sporno politiko Vlade. Izvolite.

Hvala lepa. Lahko se strinjam s tistim delom vprašanja oziroma navedb, da smo se znašli v nezavidljivi situaciji – po covid krizi in energetski krizi, ki je seveda povezana tudi z višanjem cen življenjskih potrebščin in inflacijo, se je v Sloveniji zgodila še največja naravna nesreča v zgodovini, ki se je seveda vsi dobro zavedamo. Kot Vlada posledicam visokih cen energentov, ki se prelivajo v ceno drugih produktov in storitev, posvečamo veliko pozornosti že od lanskega leta in vezano na to izvajamo vrsto ciljnih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje. Zadnji v vrsti je bil na področju cen elektrike, torej tam, kjer imamo možnost, nadaljuje se zdaj pri ceni naftnih derivatov. Vlada ima seveda omejene možnosti za poseg v cene produktov in storitev, samo en manjši del je reguliran oziroma lahko reguliran, večinoma se pa na trgu svobodno gibljejo te cene. Tako da tam, kjer lahko, seveda delamo maksimalno in mislim, da so določeni rezultati tega že bili vidni prejšnji mesec, upam, da bo tako tudi pri naslednji mesečni inflaciji. Kar se tiče ljudi in gospodarstva, delamo vrsto, predvsem v zadnjem času, ciljnih ukrepov za pomoč tistim, ki so bili prizadeti, predvsem pa, kot smo že večkrat povedali, za pomoč prizadetim v ujmi, kar je postala prva prioriteta te vlade, torej nuditi pomoč ljudem, prebivalcem, gospodarstvu in na koncu koncev tudi infrastrukturi, ki je na teh območjih.

dobiček podjetij, da v čim manjši meri ali pa v najmanjši možni meri vplivajo negativno na položaj prebivalstva in gospodarstva. Ravno v tem kontekstu smo uvedli ta dva ukrepa, to je začasni davek na bilančno vsoto bank in predlog za zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. oseb. Kar se tiče ostalih stvari, kjer je bilo vprašanje predvsem malenkost tendenciozno postavljeno v smislu nezavidljivega položaja države, državljanov, ker imam rad predvsem številke in primerjavo z drugimi državami, odgovarjam na kritiko glede politik, ki jih Vlada izvaja, je bilo po zadnjih ocenah Evropske komisije, te so iz letošnje jeseni, v letu 2022, kar se tiče rasti bruto domačega proizvoda, kar 18 držav boljših, v letošnjem letu bo samo še devet držav znotraj EU boljših od Slovenije pa 16 slabših, in enako bo v naslednjem letu. Torej očitno vendar politike, ki jih ta vlada izvaja, niso tako slabe, če smo uspeli v roku

agregatni podatki ali pa primerjava z drugimi evropskimi državami kažejo drugače, kot se danes ali sicer prikazuje. Še en podatek, ki sem ga manj kot en mesec nazaj dobil, bom povedal, to je pa podatek o investicijah, koliko sektor država namenja za investicije. Ali veste, na katerem mestu je Slovenija v letih 2023 pa 2024 glede tega kriterija v odmernem odstotku od BDP v Evropi? Na prvem! Slovenija največ od evropskih držav daje, sektor država, za investicije. Investicije generirajo gospodarsko rast, to vsi vemo. Torej, država seveda dela veliko in marsikaj za to, da izboljša gospodarsko stanje, dodano vrednost, kar se bo na koncu prelilo v večjo blaginjo za državljane. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Gospod Jožef Horvat, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, hvala lepa za dosedanje odgovore. Nisem tukaj zato, da bi bil kritizerski, tudi sam imam rad številke. Sem izjemno vesel, ko lestvice, Eurostat in tako naprej, tudi naš Surs, pokažejo, da nam na določenih segmentih gre dobro. Dejstva, ki ste jih navedli za gospodarstvo, pa v bistvu govorijo o tem, da smo, hvala bogu, v času covida, v času naše vlade sprejemali ustrezne ekonomske ukrepe, da je gospodarstvo ohranilo dobro kondicijo.

da je bilo čistega neto dobička nekaj čez 6 milijard. Torej, dobička manj, kot je investicij. Zato nekateri v vaši koaliciji pravijo, da je treba dobičke pobrati. To je napaka. Upam, da tega ne boste dovolili. In jaz se na vas obračam in to bom še delal, ker ste neko upanje znotraj te vlade za dobro ekonomsko politiko. ko smo na koncu leta, čeprav oba veva, da so poslovni načrti gospodarskih družb za naslednje leto bolj ali manj na nadzornih svetih sprejeti – kakšne bodo ključne poteze slovenske ekonomske politike za naslednje leto? Lepo je, da imamo tuje investicije, recimo predsednik je prej govoril Lek oziroma Sandoz, lepo je, da država to finančno tudi podpre, ampak to ni dovolj, se najbrž strinjava, gospod minister. Moje vprašanje recimo za vlado, tudi za vas, je torej:

Hvala lepa. Sem vesel prav zaradi dela, s katerim je poslanec Horvat zaključil, ker sem ravno s tem hotel sicer nadaljevati. Pravzaprav pri ekonomskih politikah ni samo ene same politike ali ene odločitve, tako kot sem prej razlagal o davkih, kjer ni samo en sam davek in ena stopnja, ki jo je treba zvišati ali znižati, v resnici je treba gledati na vse skupaj, na celoto. V tem kontekstu je seveda potrebno sprejemati ukrepe na različnih področjih, ki so usklajeni. Saj sliši se to enostavno, v praksi je pa precej zapleteno. In ravno področje, ki ga je poslanec Horvat povedal, je tisto, katero tudi sam vidim kot na nek način neoptimalno. Namreč, tudi glede tega imamo mogoče znotraj vlade malenkost različna stališča, do tega, kakšno šolsko politiko vodimo. Jaz sem velik zagovornik tega, da bi morala biti tudi šolska politika v Sloveniji bolj usmerjena k nekim trendom, ciljem, potrebam gospodarstva, ker ne more biti tudi šolstvo ne samo sebi namen, ampak predvsem zasledovati cilj večje produktivnosti, kjer so seveda izjemno pomembne šolske politike, v tem kontekstu konkretno vprašanje farmacevtske fakultete v Mariboru. Osebno mislim, da je nujno potrebna. Tudi investitorji na tem področju Slovenije, torej iz farmacevtskega sektorja, to pričakujejo. Tako da to recimo je absolutno eno od področij, kjer nas čaka veliko dela.

kompromis med na eni strani neodvisnostjo šolstva in na drugi strani potrebami gospodarstva. To je, mimogrede, ena od nujnih stvari. Tako da sem vesel, da se tudi

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Hvala, gospod minister. Ta dialog me je spodbudil, da izkoristim poslovniške možnosti, da o odgovoru na to temo, ekonomska politika, kaj vse pravzaprav to je, zelo širok pojem, opravimo

drži gospodarstvo nad vodo, poganja potrošnjo in tako naprej in tako naprej, da ne bom zdaj razlagal teorije. Želim si seveda tudi vsa naslednja leta vsaj približno 30 % večji znesek, kot je neto dobiček gospodarskih družb, da bi ga vlagali. To smo zdaj zasledili recimo v letu 2021 in v letu v letu 2022. Jaz ne bom danes v slabo voljo spravljal glede tako imenovanega štempljanja oziroma registracije delovnega časa, sem pa pod vtisom [tega], kar mi je danes zjutraj govoril taksist, ki je bil izredno slabe volje. Pojavlja se pa tukaj tudi vprašanje glede na to, kar je gospod predsednik Vlade na vrhu gospodarstva povedal: bomo pregledali in bomo spremenili. kar bomo ali boste spremenili, in bi bilo nujno to, da se spremeni, se potem pojavi vprašanje, kdo bo gospodarskim družbam povrnil stroške v strojno opremo in programsko opremo. Upam, da se bosta zdaj vidva ministra, ki skupaj sedita, o tem tudi pogovorila. Dobro je, da odpremo tudi, in bi rad na tej seji slišal, če bo do nje prišlo, vaše mnenje, gospod minister za finance, o aktu za dvig produktivnosti v Sloveniji, ki ga vi poznate, ima datum september 2020. Mi vendarle moramo sprejeti nek sistem, to je neko ekonomsko politiko, kako bomo dvignili produktivnost v Sloveniji, da bomo dosegli cilj, o katerem je govoril predsednik Vlade še pred volitvami. In to je tisto, kar bo pravzaprav ohranilo tudi mlade strokovne kadre pri nas doma, da ne bodo s svojim znanjem bežali ven, kjer se seveda ponuja za dobro znanje bistveno višji standard. To predlagam Državnemu zboru in računam na razumevanje pri podpori. Vam pa hvala lepa, gospod minister. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Luka Mesec bo odgovoril na vprašanje dr. Tatjane Greif v zvezi z obveznostjo Rimskokatoliške cerkve za prijavljanje spolnih zlorab otrok centrom za socialno delo. Izvoli. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Vprašali ste me na prejšnji seji, ali je Rimokatoliška cerkev spolne zlorabe v svojih vrstah v zadnjih desetletjih od leta 1992, velja 91. člen Zakona o socialnem varstvu, prijavljala na CSD. Moram vas obvestiti, da podatkov o prijaviteljih spolnih zlorab CSD-ji ne zbirajo, jih ne evidentirajo. Ko je spolna zloraba prijavljena, je ta lahko anonimna, lahko pa seveda prijavitelj pove, kdo je, kar je tudi bolje, zato da lahko policija ve, s kom se pogovoriti, na koga se obrniti za več informacij, kako primer raziskati. Se pa te stvari ne beležijo v neko evidenco. Sam tudi mislim, da je prav, da se ne beležijo, ker če si predstavljate, da se skozi 30 let zbere, ne vem, na stotine ali pa na tisoče primerov spolnih zlorab, ki so bile prijavljene, in da tak seznam potem uide v javnost ali pa ga kdo zlorabi – mislim, da bi lahko s tem povzročili ogromno škode tistim, ki so take zlorabe prijavljali, in komu v bistvu na vrat nakopali tudi maščevanje. Tako da sam mislim, da je sistem ustrezen. Vam pa zaradi tega, ker ščitimo prijavitelje pred morebitno zlorabo podatkov ali pa maščevanjem, ne morem razkriti, ker nimamo podatkov o tem, kdo prijavitelji so.

odgovor. Skrajno čudno zveni, da centri za socialno delo ne vodijo evidenc oziroma ne beležijo prijavitelja, ko gre za prijave ogroženosti otrok oziroma mladoletnikov, za zlorabe. Če je ogroženost podana, je potrebno sprejeti ustrezne postopke, tako vsaj jaz to razumem, je potrebno tudi sodelovanje prijavitelja v nadaljnjih postopkih. Če pride pisna prijava na CSD, mora biti to nekje zabeleženo. Se pravi, da je prijavitelj znan. Isto velja tudi za ustno prijavo. In zdaj, kolikor vidim, Cerkev ni obveščala CSD-jev o ogroženosti otrok. predpis, potrebno je uvesti predpis, ki določa, da se prijavitelj beleži, in da je treba voditi evidence, ker gre za pomemben podatek, pomemben za nadaljnji postopek pa za zaščito žrtev. Po 91. členu tega Zakona so organi in zavodi, ki ugotovijo ogroženost otroka, mladoletnika ali osebe, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, dolžni o tem obvestiti CSD na svojem območju. Torej, dolžni so, se pa nič ne beleži, zato tudi ne vemo, kdo ni prijavil, pa bi moral, s tem je tudi kršil zakon. Hvala.

Oče seveda tega ne ve, policija primer razišče, ga ustrezno sankcionira. Ali bi vi želeli, da je naslednja desetletja zabeleženo v neki evidenci to, da je ta brat prijavil svojega očeta? To je vprašanje, ki vam ga postavljam. Moj odgovor je ne, in zato trdim in ocenjujem, da je tak postopek, kot ga imamo, ustrezen. Hvala. S tem zaključujemo odgovore na vprašanja s pretekle seje. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev v prvem krogu. Gospa Anja Bah Žibert bo postavila vprašanje ministru za naravne vire in prostor gospodu Jožetu Novaku. Izvoli. Vprašanje je za dva ministra, vendar je pa res, da bo verjetno v odgovoru največ časa namenjenega novemu ministru za naravne vire in prostor gospodu Novaku. Spoštovana ministra, v Ljubljani imamo problem. In zato ker imamo problem v Ljubljani, ga imamo vsi. Bom tudi povedala, zakaj. Dejstvo je, da na področju kanalizacijske ureditve v Ljubljani ne samo, da ni vse tako, kot je treba, ampak tudi kaže, da bomo stanje samo še poslabšali. Spoštovani minister Novak, ob prevzemu funkcije in že v nekaterih nastopih ste mi dali neko upanje, da boste to področje urejali veliko bolj premišljeno in tudi v dobro vseh. Zakaj tako mislim? Pred kratkim ste med drugim povedali, da podnebne spremembe, ki so, nekako dajejo na preizkušnjo vse nas, tako ali drugače. Morali se bomo pogovarjati in tudi spremeniti odnos do tega, kaj in kje bomo gradili, izpostavljali ste na primer poplavno območje. Sedaj tukaj sledi tudi moje vprašanje. V sodbi EU zoper Slovenijo je bilo ugotovljeno, da že od leta 2016 Ljubljana ni poskrbela za to, da bi uredila svojo čistilno napravo. Ne samo, da je problem, da ni uredila te čistilne naprave, ampak je tudi dejstvo, da kažejo meritve, da so tukaj izpusti velik problem. Sedem let, spoštovani, včasih smo rekli dolgih sedem let, ni mestna občina naredila nič, vse, česar pa se je lotil župan Janković, je gradnja kanala C0 na spornem vodonosniku, kjer je poplavno območje. Kjer je poplavno območje in prinaša nove nevarnosti. Se pravi, ne bomo poskrbeli za čistilno napravo, bomo pa dovolili, da se prek vodonosnika iz te čistilne naprave, pravzaprav sploh ne bo imela več nobene funkcije, spusti vso to nesnago naprej. Se pravi, nobene čistilne naprave ne bo, samo nov kanal, ki gre čez vodonosnik. Glede na to, spoštovani minister, da če kdo, potem zagotovo vi veste, da ni kanala, ki ne bi spuščal, ker je to pač nemogoče,

seveda ni dobra stvar ne za Slovenijo ne za kaj drugega. Je pa seveda dobro, da se je Ljubljana končno tega lotila in da računam, da bi to delo bilo tudi končno opravljeno, ker je to verjetno največji primanjkljaj, ker je največja aglomeracija v sami Sloveniji. Kar se tiče podatkov, ki sem jih uspel pridobiti, iz tega pa je, da je 30. 11. 2023 sodišče Evropske unije v zadevi tožbe Evropske komisije proti Sloveniji izdalo sodbo glede neizpolnitve obveznosti iz direktive o čiščenju komunalnih voda, ki določa obveznosti glede odvajanja čistilne komunalne vode nad določeno velikostjo, nad 2 tisoč enot, za vse aglomeracije v Sloveniji. Sodišče Evropske unije je večji del tožbe zavrnilo. Sodišče je Evropski komisiji pritrdilo samo v zvezi z aglomeracijo v Ljubljani, ki jo tudi vi omenjate, in odločilo, da Slovenija ni izpolnila obveznosti iz direktive za navedeno aglomeracijo. Vendar, zahteva direktive je, da se komunalna odpadna voda, ki vstopa iz kanalizacijskega sistema, pred izpustom obdela v sekundarnem postopku čiščenja in primerljivem postopku, in na to se še nanaša vsebina tožbe in sama sodba. in sama sodba. Torej, sama sodba se ne nanaša na vsebino projekta kanala C0. Kar je bil tudi odgovor Slovenije v tem odgovoru, pa je to, da se predvideva, da bodo vse očitane nepravilnosti odpravljene z zaključkom kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje in da se bo tako zagotovila skladnost aglomeracije Ljubljana, ko bo zagotovljen priklop javnega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo Zalog,

Centralna čistilna naprava v Zalogu bo prevzela kompletno čiščenje ljubljanskega aglomeracijskega območja.

Hvala lepa. Na oba ministra sem naslovila zato, ker je dejansko kompleksna zadeva in potem nisem želela, da bi nekdo odgovarjal na nekaj, za kar ni pristojen. Spoštovani minister, razočarali ste me, močno razočarali. Pa bom povedala, zakaj. Dejstvo je, da se je sedem let, sedem let se je dopuščalo, da se na čistilni napravi ni storilo nič. Zadeva spušča in očitno ni tako majhno vse skupaj, in nenevarno, če smo prejeli oziroma če je prišlo do sodbe sodišča in so povedali, da zadeva ni v redu. Drugič. Poglejte, kar ste rekli: na eni strani sodba sodišča pravi, da se mora komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijski sistem, pred izpustom obdelati v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku. To so rekli in to ste tudi ponovili. Ampak poglejte, kar se sedaj dela v Ljubljani neobdelana voda bo šla ne samo do te čistilne naprave kot sedaj, ampak bo šla skozi celotni vodonosnik. In rešitev – veste, C0 to ni. C0 samo še dodatno povzroča, da bo vsa ta onesnažena voda tekla vse do Zaloga. In samo da vam povem, dopustno odstopanje glede na to, da nobena kanalizacija ni tesna, kaže na to, da bo dnevno v okolje vodonosnika prešlo za eno veliko hišo odpadnih fekalij, na področje in potem v vodonosnik. Minister, tukaj je treba ukrepati. Za več kot 300 tisoč ljudi gre, po nekaterih izračunih za pol milijona,

Dalje. Ne morem se več vtikati v postopke in izdana gradbena dovoljenja in pritožbe v zvezi s tem, ki so v upravnem delu. Ampak to, kar lahko sledi, bodo pa inšpekcijske in druge zadeve, ki bodo temu lahko sledile, to, kar je še odprto naprej, in drugič, sledili bomo tudi temu, da bo Ljubljana čim prej zagotovila, da bo ljubljansko območje v celoti zdaj, bom rekel, čim prej napeljano na katerokoli rešitev. Jaz se do rešitev v Ljubljani ne morem več opredeljevati, ker so bile dane. To je bilo, bilo bi tudi nezakonito, da bi ukrepal na nekaterih stvareh, če bi mislil drugače. Druga stvar pa je to, da

ki jih moramo seveda tudi sprovesti v to od leta 2020 naprej, čeprav Zakon o vodah pravi, je bila manj kot tretjina uredb o prenosu, bom rekel, teh državnih zadev v državo danih. Upam, da bomo zdaj v teh dveh letih, če se bo dalo, vsaj polovico več teh preostankov še dali, čeprav mi je tihi cilj, da bi vse spravili pod streho v tem času. Pa verjemite mi, če je bila v 20 letih komaj tretjina, da je to veliko nesorazmerje napram dvema letoma, v bi zdaj želeli, ampak čim bližje bi se rad temu dal. In drugič, druga stvar pa je, da vendarle prečešemo še Slovenijo naprej, kje so še ti problemi z vodami, tukaj ali kje drugje. Mislim pa, da bomo vsaj pri novih zadevah pa pazili na to, da če se le da, bom rekel, rešimo zadeve tako, da kvečjemu izboljšamo stanje na vodovarstvenih območjih, ne pa jih poslabšamo. Hvala.

Minister, jaz se ne morem strinjati z vami, da nimate nobenih možnosti, ker so gradbena dovoljenja že izdana. Vi zagotovo poznate zakon o upravnem postopku in tudi opcijo o ničnosti postopkov. Dejstvo je, da imamo kar nekaj revizijskih poročil, imamo inšpekcijske zapise, imamo dejstva stroke. Velikokrat sem iz vaših ust slišala, da je pomembna stroka. Imamo stroko, ki govori, da zadeva, takšna, kot je, ni dobra in da rešitev kanala C0 ne prinaša rešitve, ampak ogroža čisto pitno vodo. In tega bi se morali zavedati vsi. Če je sodba sodišča, zaradi tega ker obstoječa čistilna naprava ne funkcionira tako, kot bi morala, kaj se nam obeta, ko bo nekdo videl, da smo največji vodonosnik za 300 tisoč ljudi onesnažili? Dejstvo je, da projekt tudi nima presoje vplivov na okolje, pa se gradi naprej. Po drugi strani: zakaj se dovoljuje financiranje, nenazadnje je država tudi nek skrbnik? Zakaj se financiranje takšnega projekta dovoljuje, če nimaš vseh ustreznih zadev? To, kar se je na Upravnem sodišču zgodilo, to nam mora biti eno od opozoril, in sicer opozoril, kako se tudi ministrstva pripravljajo na same postopke. Nenazadnje smo dajali neke študije

tolmačiti, zakaj je presoja vplivov na okolje pametna, kar bi, oprostite, ne mi zameriti, ampak osnovnošolci znali povedati – da je za tako pomemben projekt, ki gre čez vodonosnik, to tisto najnujnejše, kar bi projekt moral imeti. In še enkrat, poglejte, opozarjam vse, res opozarjam vse, dopustno odstopanje

področje, kjer je vodonosnik. In kdaj bi prišlo to do vodnjakov? V enega približno v 40 dneh, v drugega v 90 dneh. To se bo zgodilo, zato ker pač tako je! Tega ne bomo mogli ustaviti, samo kaj se bo zgodilo, potem ko bo do tega prišlo? Ali imamo bolnišnice, spoštovani? Si predstavljate epidemijo ob zastrupitvi vode?

Poslanska skupina Nove Slovenije skupaj z vodstvom na mesečni ravni obišče kakšno regijo oziroma skupino občin. Pred kakšnim mesecem smo obiskali Prlekijo, to je osem občin, kjer smo se srečali z župani oziroma predstavniki praktično vseh teh osmih občin, in so nam nanizali neke dobre stvari in seveda tudi nekaj problemov, predvsem projektov. Našteli so nekaj projektov, tudi infrastrukturnih, ki so ključnega pomena za Prlekijo, pa ne samo za Prlekijo, tudi širše, in so, kot vidimo, praktično črtani iz proračunskih dokumentov. V proračunskih načrtih razvojnih programov preteklih let so bila načrtovana proračunska sredstva za rekonstrukcijo ceste Grabonoš–Radenci, v načrtih razvojnih programov, sprememb proračuna za leto 2024 ter proračuna za leto 2025 pa zadostna sredstva za izvedbo te investicije niso več predvidena. Gre za cesto, na kateri je do sedaj ugasnilo že najmanj 11 človeških življenj. Spoštovana gospa ministrica, zato sem se tam pred ljudmi in seveda tudi pred predstavniki občin, pred župani zavezal, da vas bom v obliki instituta poslanskega vprašanja

In še nekaj. Da ne bo kdo mislil, da zdaj tu nekaj opozicijski poslanec pritiska ali pa po domače naklada. Ne, tu nisem sam, tu smo pravzaprav vsi skupaj, tako koalicija kot opozicija. Zakaj? Vaša stranka, torej stranka Svoboda je pred lanskoletnimi lokalnimi volitvami imela en zelo besedno bogat volilni program, kjer je med ključnimi razvojnimi projekti na prvo mesto postavila prav izgradnjo ceste Radenci–Grabonoš.

Najlepša hvala. Takoj na začetku naj povem, da ta projekt seveda ni izbrisan. Zdaj se praktično iz poslanskih vprašanj v poslanska vprašanja vsakomesečno dajemo s projekti, ki jih je zaradi poplav bilo treba nekoliko zamakniti. Zakaj? Zato ker vi dobro veste, da količina denarja v proračunu ni neomejena. Strinjali ste se z nami, da je treba prioritetno obravnavati poplavljena območja, Koroška, Savinjska, del Gorenjske, Kamnik. In samo to je razlog, da se ta projekt nekoliko zamika. Še enkrat, nikakor ni črtan. V okviru te rekonstrukcije ceste Grabonoš–Radenci je projektna dokumentacija, idejna zasnova in projekt za izvedbo rekonstrukcije ceste, lahko vam odseke naštejem, se pravi odsek 1541 Grabonoš–Radenci, od kilometra tisoč do kilometra 7 tisoč 400 v zaključni fazi recenzije. Takoj po končani recenziji sledijo parcelacija in odkupi zemljišč. Za to je v proračunu zagotovljenega dovolj denarja. Ko se bo pripravljal rebalans, je prva možnost, bom rekla, če se bodo pokazale dodatne finančne možnosti, sicer pa bomo ob spremembi proračuna za leto 2025 tudi denar, še enkrat, v kolikor bodo dodatne možnosti za ta projekt, zagotovili. Zgodile so se poplave. Ko omenjate volilne programe, marsikaj se je od tistih volitev do danes spremenilo, bom rekla na žalost, verjamem, da si nihče v naši državi česa takšnega seveda ni niti najmanj želel, kaj šele predstavljal. Ampak naša dolžnost, prepričana sem, da je naša dolžnost, da zdaj najprej poskrbimo za območja, ki so bila poplavljena, in to je naša velika, največja prioriteta v letu 2024. Potem ko bomo to uredili, bomo pa lahko seveda poskrbeli tudi za takšne projekte, kot ga omenjate, pa ne želim izpostavljati, da ni pomemben. Absolutno je ta projekt pomemben. Zavedam se tudi varnosti, ki je daleč, bom rekla, na prioritetni lestvici

s teh poplavljenih območij, smo bili vsakodnevno deležni pozivov z vaše strani, da dajmo iskati prihranke, da dajmo najti najprej prihranke, preden želimo kakršenkoli nov dodatni evro v proračun pripeljati. NRP-ji oziroma projekti v proračunu za leto 2024, tako kot ponavljam že tri mesece pa bom verjetno še naprej, so pač res prioritetno

Hvala lepa, gospa ministrica. Ja, se strinjam, se strinjam, najprej sanacija po poplavah. Ampak, ne boste zamerili, poplave so za zraven, finančna sredstva ne smejo biti problem in niso problem, saj ste z zakonom, ki je bil sprejet prejšnji teden, dodatno obremenili gospodarstvo, beri državljane, in dobimo tudi evropska sredstva in tako naprej. Ampak tukaj vaša stranka pred lokalnimi volitvami piše: ključni razvojni projekti. Ali bomo zdaj za popoplavno obnovo ustavili razvoj, razvojne projekte? Kjer piše Svoboda v Radencih takole: izgradnja ceste Radenci–Grabonoš – z navedenim projektom bomo zagotovili javno dobro v obliki cestne infrastrukture, ki je eden nujnih pogojev za doseganje ciljev celovitega in trajnostnega razvoja lokalne skupnosti, še pomembnejši cilj navedenega projekta pa je zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v lokalnem prometu, predvsem naših otrok, ki po tej cesti hodijo v šolo in so dnevno izpostavljeni nevarnosti, projekt izgradnje navedenega odseka je načrtovan v letu 2025. Tako Svoboda, kandidati Svobode v Radencih. Gospa ministrica, prvo nedeljo v januarju bodo v Radencih nadomestne volitve, nove volitve v občinski svet, tako da dajte poslušati svoje ljudi z lokalnega območja. In še enkrat: kaj se mora zgoditi na tej cesti? Ugasnilo je že 11 človeških življenj, in gospodje. 11 človeških življenj. Zato vas res prosim, da se ne izgovarjamo več na popoplavno sanacijo. Da pa so takšni razvojni projekti, kot pravi Svoboda, odrinjeni nekam, ne vem kam, zaenkrat ste rekli leto 2024 še ne – ali potem lahko vsaj računajo krajani na začetek leta 2025 z začetkom izgradnje? Ker dokumentacija je narejena, naštevali ste odseke, jaz vse to

gradnje, pa je bila varnost enak problem. Prva stvar. Druga stvar. Proračun ni neomejen. Ni neomejen. Nekaj milijard bo treba najti, da bomo stvari posanirali, zato, bom rekla, prosimo za razumevanje, da pač poplave imajo prioriteto. Upam si trditi, da bo ta projekt začet v mandatu te te vlade. To si upam trditi. Ko pravite, naj najdemo, ne vem, večkrat ste tu spraševali glede nasipa na Muri, verjetno se ne strinjate, da denar, ki je namenjen nasipu na Muri, damo za cesto. Ampak pred takimi dilemami pač vlada je. In zato še enkrat prosim za razumevanje, da je leto 2024 leto, ko so na infrastrukturnem področju naše prioritete usmerjene, in to upravičeno. Naša dolžnost je poskrbeti za ljudi na Koroškem, Savinjskem, Gorenjskem, v Kamniku in še kje. Še enkrat,

je treba. Obljube, ki so bile dane, ostajajo, so, bom rekla, popolnoma na mestu, ampak takrat se ni vedelo, da bo Slovenijo prizadela naravna katastrofa, največja v zgodovini naše države in, večkrat rečemo, epskih razsežnosti. In res je na žalost tako. Vse to, kar zdaj tu zagovarjam, da se nekoliko zamika, bi bilo narejeno, in verjetno še več, če teh poplav ne bi bilo. Ampak na žalost so se zgodile in naša dolžnost je, da

Kakorkoli že, nekako sem zaznal, da na vaši strani je neka volja, ampak še enkrat, sanacija poplav oziroma popoplavna obnova je za zraven, finančna sredstva ne smejo biti problem. Ne smejo biti problem! To, da omenjate tukaj v tem odgovoru Vrtovca, glejte, Vrtovec nima gradbenega podjetja. On ni Stojan Petrič, on je Vrtovec, on je poslanec. In minister ne gradi, tudi od vas ne pričakujem, da boste prišli na cesto gradit. Ampak glede na to, da so zdaj volitve v Radencih in ima vaša Svoboda tam, sem vam prebral, kateri infrastrukturni projekt na prvem mestu, bi bilo dobro, da bi danes dali nekoliko malo bolj zrelo, politično ambiciozno projekcijo časovno, kdaj bo ta projekt šel naprej. Še vedno govorite, da bo nekaj milijard potrebnih za popoplavno obnovo – saj to vsi vemo. Ampak saj na drugi strani vire zagotavljamo. Gotovo bo še kakšna davčna ali pa drugačna, druga obremenitev, kjer bomo te vire zagotovili. Ni problem v denarju, s tem se najbrž vsi strinjamo, bolj je problem pri raznih birokratskih ovirah, ki jih enostavno ne znamo prebroditi. Ima jih tudi vaš kolega gospod Jože Novak pri nasipih, ki ste jih vi omenjali. Denar, 40 milijonov je bilo zagotovljenih iz NOO, je bilo iz NOO, Načrta za okrevanje in odpornost, sami ste mi dali nek pozitiven signal, ste rekli, da ni dopustno, da bi z nasipi morali čakati do leta 2026. Seveda ni, ker bomo takrat že trikrat vsi ob reki Muri Tako da dajte pri teh administrativnih zadevah korake delati naprej. Še enkrat, denar ne sme biti problem pri razvojnih projektih. Občutek je, da se potem črtajo razvojni projekti v vzhodni Sloveniji s toliko večjo hitrostjo. Prav danes zjutraj sem spet doživel en šok, kar zadeva oskrbo starejših, ampak to je že druga tema. tema. Predlagam kolegicam in kolegom, da moj postopkovni predlog za razpravo o tej problematiki, o kateri sva govorila z ministrico za infrastrukturo, podprejo in da napravimo eno konstruktivno razpravo v Državnem zboru. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Gospa Andreja Rajbenšu bo postavila vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. Izvoli. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav spoštovanim predstavnikom Vlade, prav tako lepo pozdravljam svoje poslanske kolegice in kolege! Spoštovana ministrica dr. Asta Vrečko, Zavod za varstvo kulturne dediščine ima med nalogami, ki jih opravlja, med drugim tudi nalogo izdajanja soglasij za pridobivanje gradbenih dovoljenj za objekte, ki spadajo pod zaščito varstva kulturne dediščine. povem po domače, s soglasjem se torej določi, kakšne varstvene pogoje je treba pri predlaganem posegu upoštevati, torej govorimo o skladnosti načrtovanega posega s predpisi. Kot posegi se štejejo vse gradnje, vzdrževalna dela ter druga dela, dejavnosti in ravnanje ter rekonstrukcije, ki spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja, in tudi sama uporaba kulturne dediščine. Pri soglasjih za posege, kjer je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, prvi odstavek 29. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine določa, da je pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki so pa potem pogoj za pridobitev soglasja, za vse posege, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje. V tem primeru govorimo o projektnem soglasju, ki skladno s predpisi predpisuje in ureja možnosti gradnje, rekonstrukcije del in tako dalje. Ker gre pri investiranju v nepremičnine, ki spadajo pod zaščito varstva kulturne dediščine, kar sicer velja tudi za vse ostale nepremičnine, po navadi za večji finančni zalogaj, lahko govorimo, da obstajajo določena finančna ter tudi časovna tveganja. Praksa kaže, da je pot do pridobitve kulturnovarstvenega soglasja lahko dolga, kar lahko celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja upočasni, zaplete ali celo ustavi. Spoštovana ministrica, zanima me naslednje: Ali Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije mnenja oziroma soglasja, ki jih je dolžan izdajati, vedno izdaja v roku, ki ga predpisuje zakon, ali ne? Kakšen je zakonsko predpisan rok? rok? V kakšnem deležu izdanih soglasij prihaja do zamud? Kakšne so te zamude in zakaj do njih prihaja? In še tretje vprašanje. V primeru večjega obsega zamud me zanima:

Hvala lepa. Zavod za varstvo kulturne dediščine je eden največjih javnih zavodov na področju kulture in se ukvarja z nepremično kulturno dediščino, z njo povezano premično kulturno dediščino in z živo dediščino. Med svojimi nalogami ima res široko paleto dejavnosti, od dokumentiranja, preučevanja, interpretiranja do seveda vpisovanja stvari v register ter tudi izdajanja soglasij. Na Zavodu, ki je v grobem razdeljen med dve enoti, so konservatorji, arheologi in restavratorji, ki pravzaprav pokrivajo celoten spekter kulturne dediščine pri nas. Temu namenjenih je tudi več območnih enot po celi Sloveniji, kjer strokovni delavci tudi z ljudmi na terenu, z investitorji ves čas preverjajo stanje in pomagajo najti čim boljše rešitve tako za ohranjanje kulturne dediščine kot tudi za projekte, ki so v izvajanju. Pri Pri izvajanju in izdaji kulturnih soglasij za posege se to po navadi izvaja v dvostopenjskem postopku. Tukaj je postopek ustrezno usklajen z Gradbenim zakonom, podrejeno pa tudi z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, kjer je predpisan 30-dnevni rok za pogoje in 15-dnevni rok za soglasje. To je potrebno, kadar se pridobiva gradbena dovoljenja. Zavod si seveda prizadeva in tudi v največji večini izdaja to v zakonskih rokih. Kadar prihaja do zamud iz objektivnih, vedno iz objektivnih razlogov, pa zakonodaja pravzaprav ščiti investitorje. To pomeni, je kljub morebitnim zamudam omogočeno, da se postopki nadalje izpeljejo oziroma pridobivanje ustreznih dovoljenj. Samo Ministrstvo za kulturo pa ni tisto, ki izdaja, ampak je šele dvostopenjski organ, kadar pride do tega. Do zdaj je bilo komaj dvakrat pozvano s strani upravne enote, da bi se pravzaprav moralo Ministrstvo za kulturo tukaj opredeljevati zaradi nejasnega ali neskladnega mnenja ali določenih zamud. Če mogoče povem malo bolj plastično, s številkami. V tem letu je do sedaj zavod prejel 208 vlog za izdajo kulturnovarstvenih mnenj in od tega je do sedaj ostalo nerešenih zgolj 50 vlog, torej 1 %, kar je statistično gledano zelo majhen delež. Do leta 2020 je bilo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine letno nerešenih približno 3–4 3–4 % vlog, sedaj, v letošnjem letu, mi smo seveda tudi tukaj poskušali pomagati, je zgolj 1 % nerešenih vlog, tako da kaže, da so se vloge pravzaprav za polovico, še tisto malo, kar ostane, zmanjšale. Letos je pa tudi res, to pa moram omeniti, da so vsi strokovni sodelavci, konservatorji po poplavah in tej največji katastrofi v Sloveniji od avgusta dalje še v pogojih, ko še ni bilo povsem sčiščeno in tako naprej, nemudoma odšli na teren, sodelovali pri popisovanju škode, odprli za to posebno aplikacijo, bili ves čas na zvezi z lastniki kulturne dediščine, občinami in potem tudi sodelovali pri pripravi vloge za

Zavod je že sprejel določene sistemske ukrepe, ki lajšajo lastnikom postopke, hkrati pa pripravljamo tudi spremembo zakonodaje s področja varstva kulturne dediščine, ki jo boste prejeli v

Hvala. Gospod Jožef Jelen bo postavil poslansko vprašanje ministru za obrambo Marjanu Šarcu ter ministru za finance gospodu Klemnu Boštjančiču. Izvoli. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav poslankam in poslancem ter predstavnikom Vlade! Zastavil bom poslansko vprašanje ministru za finance in obrambo. V Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 je opredeljeno za nabavo gasilske opreme naslednje, in sicer se 121. člen, kjer je navedena stopnja DDV za gasilsko opremo, glasi, citiram: »Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, se v skladu z Direktivo Sveta (EU) / …/ davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove

stopnjo. Mimogrede naj povem, manj kot 5-odstotna niti ne more biti in ne sme biti po uredbah Evropske komisije. Za to znižano stopnjo je predvideno, seveda ko se bo odprl Zakon o DDV, predvidoma je to v naslednjem letu, da bomo tja noter tudi trajno zapisali to nižjo stopnjo DDV na gasilsko opremo. Naj pa pri tem povem, da ravno danes zjutraj s kolegi na ministrstvu pogovarjali, bomo tudi zaprosili Upravo za zaščito in reševanje za eno analizo, kaj se je s cenami dogajalo po tem znižanju DDV. Namreč, [obstaja] problematika nižjih stopenj DDV, ki je seveda zelo všečna tema, veliko skupin, interesnih, lobističnih, si želi znižanih stopenj DDV za posamezne skupine blaga ali storitev. Sicer smo omejeni s številom skupin, tako da smo tukaj itak

večina, velikokrat zgodi, da se nižja stopnja DDV preprosto preslika v višje marže trgovcev. Tako da ravno zaradi tega. Seveda, ta ukrep je bil narejen zato, da se dolgoročno reši vprašanje stopnje DDV na gasilsko opremo. Tudi z Ministrstvom za obrambo oziroma Upravo za zaščito in reševanje smo zelo intenzivno takrat delali, ne samo na stopnji, ampak predvsem na seznamu blaga, ki sem noter sodi. Ampak tako kot sem rekel, že takrat smo mi opozarjali na nevarnost, da se ne bi to samo preneslo v višje marže trgovcev pa da bi maloprodajne cene ostale nespremenjene. Tako da v tem kontekstu, saj pravim, bomo tudi poskušali čim bolj zanalizirati, kaj se je z maloprodajnimi cenami gasilske opreme dejansko dogajalo po uveljavitvi tega zakona.

trajni ukrep, saj nam to samo do tega obdobja ne bi nič pomagalo. Za to znižanje DDV si je gasilska organizacija tudi dolgo prizadevala. To zadeva tudi tudi dolgoletna prizadevanja vseh, ki delujejo ali delujemo na tem področju. Kot je minister opozoril, je pa zagotovo pri tem treba tudi paziti na cene, namreč tudi nekateri gasilci, predstavniki gasilske organizacije so me že opozorili, da moramo tudi biti pazljivi pri tem. Seveda gre pa pri tem za tipizirano gasilsko opremo in za izključno tisto, ki se resnično uporablja samo za gasilske namene, da ne bi prihajalo tudi tukaj do nekih zlorab. Moram pa na tem mestu povedati, da so nekatere pritožbe, poklicni zavodi ne morejo tega uveljavljati – zato ker še niso sprejeli standardizacije. Uprava za zaščito in reševanje jih je že večkrat pozvala, da naj sprejmejo to standardizacijo, da bodo potem tudi oni upravičeni do tega. Tako da seveda gre za dober ukrep, gre za velikanski premik na področju nakupov gasilske opreme, tipizirane gasilske opreme in vozil, vendar pa je treba pri tem tudi za naprej spremljati, kaj se dogaja na teh področjih, da ne bi proizvajalci mogoče tudi res zviševali cen in s tem seveda gasilska društva ne bi bila nič na boljšem. Zagotovo pa lahko lahko rečemo, da je to pozitiven ukrep, ki bo pomenil tudi izpad državne blagajne, ampak predvsem za gasilska društva pa je to seveda zelo pozitivno.

glede tega trajnega ukrepa, da ostane na 5-odstotni stopnji. Odgovorili ste mi že tudi na vprašanje, kako bo s to ceno, kjer pač obstaja nevarnost, kot so meni rekli, da se bo prelevila v marže. Zanima me, na kakšen način bi lahko to spremljali. Ali imate kakšen načrt oziroma plan? Drugič. Gasilci so ob prijavi te škode v aplikacijo vnesli realno škodo. Recimo če v konkretnem primeru govorim, za ceno vozila, ki je bilo staro sedem let, so pač v sistem vnesli, primer, 100 tisoč evrov, ampak zdaj ko nabavljajo novo vozilo, je ta cena bistveno bistveno večja, pride okoli 350 tisoč evrov. Po mojih podatkih so že tudi nekatera društva dobila pogodbo v obravnavo, da bodo dobila sredstva, in od tega je že kar nekaj časa. Jaz sem na matičnem Odboru za obrambo takrat vprašal gospoda Behina, kdaj bodo kaj sredstva na voljo gasilskim društvom, pa mi je odgovoril, da kmalu. Od 16. oktobra pa do danes je že kar nekaj časa, pa me zanima, kdaj bodo gasilska društva dobila denar. Tako da imam dve vprašanji, kako boste spremljali

Hvala za dodatno vprašanje. Kar se tiče tega spremljanja cen, bi zagotovo sam imel predlog ali pa imam predlog, da se tudi Gasilska zveza Slovenije s tem aktivno poukvarja v prihodnosti. Kajti Gasilska zveza Slovenije neposredno od društev in je to nekako najhitrejše za to, da bomo v bodoče videli, ali so ti pojavi ali jih ni. In potem bomo tudi lahko ugotavljali, kdo je zviševal cene, kdo ni, ker društva gredo sama po nadgradnjo oziroma nakupijo podvozje in potem dajo nekam izdelat nadgradnjo in potem, vemo, kako je, so predstavniki društva praktično vsak teden ali pa celo dvakrat na teden pri izdelovalcu in mu gledajo pod prste, zato da je vse tako, kot mora biti, ker je vsako vozilo narejeno praktično po meri. Kar se pa tiče tega denarja. Ta denar ima Gasilska zveza že na računu in Gasilska zveza je tista, ki mora potem izplačati gasilskim društvom ta denar, to povračilo škode. Po mojih podatkih so nekateri to že dobili.

Denar je bil takrat takoj nakazan s strani države na Gasilsko zvezo in tisti, ki so vpisovali v Vulkan, se pravi društva, so potem od takrat naprej, ko je država nakazala denar, v medsebojnem odnosu in Gasilska zveza je tista, ki nakazuje. Je pa res, da ima Gasilska zveza Slovenije tudi nekaj težav pri tem procesiranju. Hvala lepa.

to so knjige. In moji kolegi na ministrstvu pravijo, da ko se je znižala ta stopnja, so cene knjig v Sloveniji ostale več ali manj enake. analize nisem videl, se mi zdi pa to zelo nevarno, tako da v tem kontekstu absolutno pozdravljam, znotraj Vlade je organ, ki je odgovoren za to ali pa to koordinira, to je Uprava za zaščito in reševanje, v povezavi z Gasilsko zvezo. Jaz mislim, da je nujno potrebno, da se delajo te primerjave in se jih ves čas vzdržuje. Na koncu koncev primerjava neto cen brez DDV, recimo z nekimi sosednjimi državami, ne bi smela biti težava. Ravno v tem je stvar, da želimo biti cenejši kot drugi, ker bo država seveda pogoltnila

da pač določimo oziroma fiksiramo to zadevo in da mogoče dobimo tudi podatke, kako so se cene gibale, da bomo lahko spremljali, da ne bi šel ta DDV v marže. Hvala lepa. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 19. decembra, v okviru glasovanj. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospa Iva Dimic bo postavila vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvoli.

v zadnjem dobrem desetletju prišli s 100 milijonov, ki smo jih nekoč namenjali za nadomestilo za bolniški stalež, danes že praktično na 700 milijonov. Z zakonom o interventnih ukrepih ste ta strošek nekoliko znižali oziroma ga ponovno prevalili na gospodarstvo, se pravi približno 80 milijonov stroškov. Ampak tako, kot sem bila kritična že ob zakonu, tudi sedaj mislim, da se problem spet rešuje na koncu, torej na repu, na zaključku, ko iščemo sredstva za to, da bomo to pokrivali, ne pa tam, kjer bi se moral, na začetku. Namreč, zakaj sploh toliko bolniških? Ali preverjamo podatke, kje prihaja, recimo, do izgorelosti ali pa da so ljudje na

to, kateri zdravniki množično predpisujejo število bolniških, predpostavljam, ne vem, zato so pač potrebne analize. Ne trdim, da je to tako. Ali se pravočasno ljudi potem usmerja tudi na invalidske komisije, če bi se jih morda invalidsko upokojilo, če ocenimo, da se pač človek ne bo pozdravil toliko, da bi se lahko vrnil na delo? Ali smo potem zadovoljni tudi z delom teh invalidskih komisij? na katere posege tako dolgo čakajo bolniki na bolniških? Kakšni so podatki? Nam jih lahko posredujete? Predvsem pa, kako se ukrepa v luči tega, kar vam je ravno napisalo Računsko sodišče, torej da slabo menedžiramo te bolniške, da se ne ukvarjamo s pravimi vprašanji, kljub temu, da imamo sprejeto resolucijo o nacionalnem programu in tako naprej in so vam napisali kar nekaj priporočil. Jaz vem, da je to zdaj nova zadeva, od začetka, tako da imate seveda 90 dni, da daste odzivno poročilo. Zanima me: Kaj bomo naredili s

tako v nekem ožjem zdravstvenem sistemu kot tudi v širšem družbenem kontekstu, zato to poročilo Računskega sodišča, ki smo ga prejeli, vidimo predvsem kot dodano vrednost in

Že ko se je začela ta predmetna revizija Računskega sodišča v tem celem obdobju, je Ministrstvo za zdravje že začelo z nekaterimi ukrepi na področju absentizma, nekateri so pač bolj s finančnega vidika, ki smo jih naslovili tudi v interventnem zakonu, seveda pa smo začeli tudi že z drugimi aktivnostmi za izboljšanje stanja na tem področju. Področje absentizma ni področje, ki bi zadevalo samo Ministrstvo za zdravje, pač pa gre za bolj kompleksno področje, kjer je treba iskati rešitve skupaj z drugimi deležniki v sistemu, ker je pač treba, da se ta problem naslovi res celovito in multidisciplinarno. Področje je kompleksno. Tako je Ministrstvo za zdravje skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Združenjem za medicino dela, prometa in športa ter Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa pripravilo neka potrebna izhodišča za spremembe na področju zdravstvenega absentizma. Ta izhodišča smo predstavili že na Strateškem svetu za zdravstvo podprl predloge Ministrstva za zdravje oziroma predloge te multidisciplinarne medresorske skupine. Pripravljena izhodišča in usmeritve pri prenovi zakonodaje za boljše obvladovanje zdravstvenega absentizma, pri čemer zdravstveni absentizem naslavljamo kot nek širši družbeni problem v širšem kontekstu, so predvsem v tem, da je treba spremeniti koncept obravnave nezmožnosti za delo, in sicer v smeri aktivnega ukrepanja, tako na strani delodajalcev kot vseh ostalih, v smeri iskanja in prepoznavanja preostale delovne zmožnosti, se pravi, nekdo, ki je na bolniški oziroma ki je odsoten zaradi začasne zadržanosti z dela, kakšno delo še lahko opravlja in potem so v tem kontekstu tudi vsi nadaljnji ukrepi, kot so prilagoditev delovnega okolja, prekvalifikacije in tako naprej. pravi, treba je povečati aktivno vlogo vseh deležnikov ob nastopu zmanjšanja delovne zmožnosti, od zavarovanih oseb, delodajalcev, zavoda za zdravstveno, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in vključiti v te v te postopke tudi novo skupino, in sicer specialiste medicine dela, prometa in športa ter tako potem pospešiti celoten proces vključitve nazaj v delo med dela zmožno populacijo. Seveda je eden od ciljev znižanje stroškov, ki so, kot ste sami povedali, izjemno narasli, vendar tu ne gre samo za nek prenos bremena bremena iz zdravstvene blagajne na invalidsko ali kamorkoli gre, da dejansko najdemo tiste ukrepe, ki bodo sistemsko zmanjševali breme začasne zadržanosti, s tem, da se vrača z bolj aktivnimi ukrepi,

zdravje sta nekako usklajeni in pri pripravi sprememb zakonodaje si bosta obe ministrstvi sledili. Zdaj nimam več časa, ampak ob tem smo evidentirali tudi nabor potrebnih sprememb zakonov, katere vse zakone je dejansko treba nasloviti, da lahko ta ta problem celovito naslovimo. To so Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o delovnih razmerjih,

Računsko sodišče vam v tem svojem [poročilu] očita tudi, da ni strokovnih usmeritev, da so recimo za podobne bolezni ali pa zadržanosti z dela različno dolge bolniške in tako naprej.

povečujemo to njegovo nezmožnost, namesto da bi čim prej ukrepali in ga čim prej spet vrnili na trg dela. Sprejeta je bila Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027. Zanima me: Ali smo naredili kakšno analizo te resolucije? Ali kaj izpolnjujemo? Računsko sodišče ugotavlja, da nismo učinkoviti pri tem, da sta bila naslovljena dva cilja, ki pa nista dosežena oziroma niso doseženi in seveda to ni najbolje. Kot sem rekla, spet se mi zdi, da res škripa s temi podatki, tudi v sodelovanju z NIJZ, se pravi, če nimaš točnih analiz, točnih podatkov, kaj se ti dogaja, potem tudi ne moreš

Hvala lepa. Nekatere podatke seveda imamo. Na začetku ste me vprašali, koliko je tega. je tega. Recimo po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje za leto 2022 je bilo v bolniškem staležu, se pravi, to se meri od enega leta naprej do treh let, 12 tisoč v letu 2023 imamo podatke za obdobje od januarja do septembra, ni še kasnejših podatkov, tako da ni čisto primerljivo, ampak je bilo v bolniškem staležu sedem oseb. Omenili ste bolezni. Seveda, vzroki, zakaj so ljudje v dolgotrajnem bolniškem staležu, so pravzaprav enaki. V letu 2022 in 2023 so na prvih štirih mestih bolečine v hrbtu, maligna neoplazma dojke, reakcije na hud stres in prilagoditvene motnje ter druge anksiozne motnje. Res je tudi to, da ZZZS nima vseh podatkov, ki bi jih potrebovali, da bi lahko analizirali po boleznih. To je zato, ker podatki po boleznih niso združeni s podatki po pacientu glede tega, ali čaka na preiskavo oziroma kakšno je zdravljenje, ker je to tako raznoliko, raznoliko, kot na veliko področjih, ker recimo pri čakalnih dobah oziroma pri čakalnih vrstah, pri številu nedopustnih čakajočih, podatki tudi tukaj niso idealni. Zavod za zdravstveno zavarovanje se tega zaveda

sprotne in bolj smiselne analize. Kar se tiče določitve trajanja bolniške po boleznih oziroma nekem primernem okvirnem trajanju staleža, to nekako že delamo, ampak gre zelo počasi. Temu je recimo namenjen tudi ukrep ustanovitve tega enotnega izvedenskega organa, kamor bi k sodelovanju pritegnili te nove skupine, se pravi specialiste medicine dela in pa tudi recimo RSK-je, da bi nam pomagali, da se malo hitreje premaknemo v to smer in določimo primerno okvirno trajanje staleža. Hvala. Hvala.